(HDZ)** 15, Konačni prijedlog Zakona o osobnom identifikacijskom broju, hitni je postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. broj 52.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar financija, gospodin Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Evo meni je posebna čast što mogu biti predlagatelj u ime Vlade jednog ovakvog zakona. Možda jednog kada gledamo s tehničke strane, od najsloženijih zakona koje je ovaj Sabor donio. Možda da je rasprava o ovom zakonu bila prije ove točke dnevnog reda, možda bi o mnogim stvarima drugačije govorili, razgovarali. Dakle zašto sam rekao da je ovaj zakon vrlo tehnički zahtjevan? Pa zato što će ga praktički morati implementirati skoro sve državne institucije i zato što je po prvi puta jedna politička opcija imala političke hrabrosti da predloži ovako nešto. Zato što će po prvi puta državne institucije sve, jasno po propisanim pravilima moći vidjeti stanje u državi, kako privatno tako i fizički. Pa dakle što mi smatramo u Vladi Republike Hrvatske i u Ministarstvu financija, što je svrha ovog osobnog identifikacijskog broja ili kolokvijalno smo ga zvali u fazi izrade porezni broj. Prije svega smatramo da je ovo jedan od najsustavnijih antikorupcijskih mjera. Dakle jedna jer biti će ih niz, jer je sustav javne nabave i reforma pravosuđa, sve je to u sklopu borbe protiv korupcije. No ovo je jedna sigurno od najsustavnijih mjera iz razloga što u potpunosti prati proljev i kretanje novca putem praćenja imovinskog stanja građana, pravnih osoba kako domaćih tako stranih te usporedbom promjena imovnog stanja sa prijavljenim prihodima i primicima te plaćenom plaćenom porezu. Dakle svaka promjena imovnog stanja će itekako morati imati za opravdanje ili kreditno zaduženje ili zaradu i prihode tijekom godine s osnova svih izvora i vrsta. Drugi instrument je povećanje učinkovitosti poreznog sustava te učinkovitosti državnih i drugih institucija. Dakle ne samo bolja i kvalitetnija naplata poreznih prihoda kako jedinica lokalne samouprave tako državnog proračuna nego s obzirom da će se taj zakon implementirati, zapravo morati će ga implementirati skoro sve državne institucije, i njih će praktički natjerati na bolji i kvalitetniji rad državne uprave. Jer danas je recimo vrlo teško i dugotrajan posao da vi dobijete informacije koliko tko ima udjela u pojedinim trgovačkim društvima. Uvođenjem osobnog identifikacijskog broja to će biti vrlo jednostavno doći do toga, jer porezna uprava koja će imati središnji registar jedino kod sebe, sa točno ovlaštenim ljudima koji će moći doći do tih podataka temeljem podataka koje ima visoki trgovački sud, vrlo lako ćete doći do spoznaje tko je vlasnik i u kojem dijelu kojeg trgovačkog društva, a više puta će se i postaviti pitanje zašto je netko otvorio 10 ili 15 trgovačkih društava. Da li je to bio razlog izbjegavanja poreza, da li je to bio razlog prikrivanja tijeka novca ili je bilo nešto drugo. Isto tako imati ćemo potpuni uvid u Središnju depozitarnu agenciju oko stanja i transakcija vrijednosnim papirima na Zagrebačkoj burzi. Isto tako, vrlo često se govori, netko posjeduje nekakvu nekretninu ili tako nešto, danas je praktički, ako maknu taj ured gdje je izdana ta građevinska dozvola, ne pošaljete pismeni dopis da tražite to i to za toga i toga, nemoguće to dobiti. Međutim, ovim osobnim identifikacijskim brojem u onom trenutku kad taj podatak bude trebao, vrlo lako će se povući sve institucije. Međutim, vjerojatno ćete postaviti pitanje oko onoga što je vrlo bitno, a to je zaštita. Sa središnjim registrom koji će biti u poreznoj upravi, garantira se maksimalna zaštita. Recimo, korisnici sustava na Visokom trgovačkom sudu će moći isključivo koristiti podatke iz te institucije. Ukoliko bilo kome od državnih institucija, da li državnom odvjetništvu, da li USKOK-u, da li poreznoj upravi, treba informacija iz tog dijela točno je propisan put će biti pravilnikom kako će za to zatražiti od Središnjeg registra u Poreznoj upravi gdje će, kažem, biti ograničen broj djelatnika koji će moći u Središnji registar i biti će točno evidentirano tko je posjetio koji osobni identifikacijski broj, tako da ne bi došlo do zlouporabe i da se netko baš ne može, osim državnih institucija, razbacivati sa nečijim osobnim podacima. Dakle, drugi razlog je učinkovitost poreznog sustava i učinkovitost državne uprave. Treći razlog i svrha je instrument za djelotvorniji sustav socijalnih davanja. Mi danas vrlo često u raspravama, ovisno na kojoj smo strani, u kojoj smo poziciji, kritički ili pravdamo visinu socijalnih davanja. Međutim, vrlo rijetko ili skoro nikada ne govorimo o tome da mora postojati mjerilo, ali pravo mjerilo, temeljem koga je netko ostvario na to socijalno davanje. Ja vam garantiram da će uvođenjem osobnog identifikacijskog broja, doći ćemo u poziciju da sa potpuno istim iznosom sredstava koji su namijenjeni za socijalna davanja, oni koje je, nažalost, život bacio na takav način da se ne mogu brinuti o sebi ili o svojima, iz ovog ili iz onog razloga će se povećati njihova primanje, jer će mnogi oni koji zbog ovog ili onog razloga, zbog nepravilnog prikazivanja imovine itd., koji nisu ostvarili određena prava jednostavno će se eliminirati iz tog dijela. Dakle, na takav način ćemo pravično raspodijeliti socijalna davanja i kontrolu lažnih potraživanja socijalnih naknada. I mislim da otvoreno treba reći o tome da to postoji. To je postojalo i za one Vlade do 2000., i za one koalicijske Vlade i sada. A zašto? Zato što nismo imali socijalnu mjeru. Nama centri za socijalnu skrb nisu međusobno informatički povezani. Isto tako, svaki grad, ovisno o svojoj financijskoj moći, ima nekakvu vlastitu socijalnu politiku. I sad kad vi dajete određena oslobođenja na državnom nivou, vi nemate podatke o tome koliko je koji grad dao socijalnih prava svojim građanima. I tako vam ispada da građani iz siromašnijih gradova ne mogu ostvariti nekakvu olakšicu, iako imaju daleko manja primanja od građana koji su u bogatijim gradovima, koji su osnova socijalne politike, u tim gradovima dobili nekakva socijalna davanja. Dakle, i to će se evidentirati i na takav način ćemo doći do pravične raspodjele. Ono što, kad govorimo o ravnomjernoj raspodjeli socijalnih naknada, kad govorimo o ravnomjernom poreznom opterećenju, onda je to, jasno, da govorimo o instrumentu funkcioniranja pravne države ili o jednakom tretmanu svih poreznih obveznika. ono što na kraju, i sam prijedlog ovog zakona kaže, a to je instrument usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa Europskom Unijom. Ja znam da će se vjerojatno u raspravi potegnuti pitanje jedinstvenog matičnog broja. Vi znate da je izmjenom zakona, mislim da je to bilo 2002. godine, praktički zabranjena javna upotreba jedinstvenog matičnog broja iz nekoliko razloga. Prije svega, jedinstveni matični broj građana je bio kazujući broj, da tako kažem. Iz njega ste mogli iščitati niz osobnih podataka o o hrvatskim građanima. Druga stvar, jedinstveni matični broj građana je imao 13 znamenki, dok u Europskoj Uniji slični primjeri, negdje se zovu porezni broj, negdje socijalni broj, dakle, ali svi u principu imaju istu svrhu i namjenu, imaju maksimalno 12 brojeva. Pa kad bi govorili o tome da kad JMBG ne bi bio kazujući itd., zbog tih 13 znamenki ga je praktički nemoguće implementirati u pravni sustav ili sukladno uskladiti sa zakonodavstvom Europske Unije. No, ono što kažem, sve razvijene zemlje imaju sličan sustav. Naš prijedlog zakona je najsličniji zakonu koji imaju skandinavske zemlje iz razloga što su skandinavske zemlje zadnje, praktički, uredile ovo pitanje. Ali, sigurno da koristeći pozitivna iskustva svih tih zemalja koje to primjenjuju već dugi niz godina, ovaj hrvatski zakon će biti po nekim stvarima, nuditi daleko kvalitetnija rješenja, nego što to nude ostale ostale članice Europske Unije. Također će se, ili se postavlja pitanje, ili tijekom okruglih stolova koje smo imali u proteklih godinu, godinu i pol dana koliko se radi ovaj zakon, vrlo često se postavilo pitanje, kad se krene sa primjenom osobnog identifikacijskog broja što će biti sa evidencijama koje se vode na dosadašnji način. Dakle, dok se u potpunosti ne uspostavi sustav, evidencije će se voditi i na stari način i na novi način. Odredit će se jedan datum deadlinea kad se prelazi, kad budemo imali 100-postotnu sigurnost sustava, kad se prelazi na novi sustav. Iskreno govoreći, sigurno da će sad državne institucije, prije svega MUP, Državni ured za upravu, Ministarstvo financija tj. Porezna i Carinska uprava, koristiti podatke koje imamo na bazi JMBG i praktički to pretvarati u osobni identifikacijski broj, i na takav način već riješiti jedan veliki broj, jedan veliki problem oko formiranja Središnje baze podataka. Dakle, ono što sam već govorio na početku, osobni identifikacijski broj podrazumijeva umrežavanje i korištenje podataka svih državnih institucija. I da bi uopće došli u tu poziciju da možemo doći do toga, mi moramo informatizirati državnu upravu i već u ovom trenutku imamo vrlo visoki stupanj informatiziranosti državne uprave. I kao što ste I kao što ste vidjeli, u prijedlogu zakona je predviđeno 97 milijuna kuna kao trošak za izgradnju informacijskih sustava onim tijelima državne uprave koja sad nisu na zadovoljavajućem nivou. Opseg primjene osobnog identifikacijskog broja i dostupnost podataka. Dakle, na zahtjev drugih tijela i osoba o podacima iz evidencije, voditelj evidencije putem osobnog identifikacijskog broja će dostavljati podatke iz evidencija ali samo za podatke koji su zakonom ovlašteni voditi u službenoj evidenciji. To je ono kad sam govorio dakle podatke, evidencije u Visokom trgovačkom sudu će moći koristiti samo zaposlenici koji će imati ovlasti u Visokom trgovačkom sudu, u Poreznoj upravi Porezna uprava, u MUP-u MUP itd. Poštujući propise o zaštiti tajnosti podataka Porezna uprava dostavit će na zahtjev drugog tijela samo podatke koji se ne smatraju poreznom tajnom u smislu poreznih propisa a kod Državnog odvjetništva i ostalih istražnih tijela će se dostaviti svi traženi podaci. Kako će se primjena osobnog identifikacijskog broja odraziti na građane? Građani u trenutku kad počne primjena osobnog identifikacijskog broja neće morati mijenjati niti jedan svoj osobni dokument, nego u trenucima kad bude isticala važnost tih osobnih dokumenata na njih će se ugrađivati osobni identifikacijski broj. Za sada još uvijek sa informatičarima raspravljamo koji bi bio najpogodniji, najjednostavniji način slanja obavijesti svim građanima i pravnim osobama o njihovom osobnom identifikacijskom broju. Dakle, već sam rekao da je praćenje imovinskog stanja indikator i i za učinkovitost poreznog sustava i drugih tijela. No, ono što je vrlo bitno imovina treba služiti kao cenzus za ostvarivanje određenih prava. Prije svega mislim tu na određene socijalne olakšice, doplatak za djecu i slično, oslobađanje od upravnih pristojbi, oslobađanje od plaćanja sudskih pristojbi, oslobađanje od plaćanja javno bilježničkih pristojbi. Mogli bi tako u nedogled nabrajati. Također je vrlo bitno i tzv. obiteljski status jer nije svejedno da li jedan umirovljenik koji ima mirovinu 2 tisuće kuna ili jedan radnik koji ima plaću 2,5 do 3 tisuće kuna živi sam ili živi u domaćinstvu gdje sumarno ti prihodi su daleko veći i kad se govori o ovom socijalnom momentu onda se to itekako treba uzeti u obzir. No, ono što ćemo po prvi puta postići u Hrvatskoj uvođenjem osobnog identifikacijskog broja govorili smo do sada o hrvatskim državljanima. Međutim, uvođenjem osobnog identifikacijskog broja svaka strana pravna osoba ili fizička osoba stranac ako hoće obaviti bilo kakvu transakciju u Republici Hrvatskoj morat će zatražiti dobivanje osobnog identifikacijskog broja. Na takav način će se riješiti i problem ilegalnog iznajmljivanja, problemi stjecanja nekretnina na ovaj način, razno raznih transakcija i u slobodnim zonama i svugdje. kod bilo kakvih poslovnih transakcija osobnim identifikacijskim brojem će strane pravne i fizičke osobe praktički imati identičan status kao što se to odnosi na hrvatske građane što je na kraju krajeva i logično jer ako se radi o bilo kakvoj novčanoj transakciji onda ako govorimo, ako drugi traže da imaju nediskriminirajući status onda isto tako nema pravo netko u Hrvatskoj vršiti bilo kakvu novčanu transakciju a da ona ne bude evidentirana tamo gdje treba biti evidentirana. Kako će se osobni identifikacijski broj odraziti na građane kad oni trebaju nekakvu uslugu od upravnih tijela. Evo, uzmimo samo primjer dječjeg doplatka. Vi danas da bi ostvarili pravo na dječji doplatak trebate pokucati na desetak i više vrata, prikupiti ove potvrde, one potvrde itd. Uvođenjem osobnog identifikacijskog broja vaša jedina obaveza će biti podnijeti zahtjev za dobivanje dječjeg doplatka. Upravno tijelo koje vodi taj postupak će putem osobnog identifikacijskog broja prikupiti sve informacije i vama na kućnu adresu ili na vaše računalo poslati obavijesti o tome ili rješenje, kako god hoćete, da ste dobili dječji doplatak ili ga niste dobili zbog toga i toga. Dakle, to je što se tiče pojednostavljenja za građane prilikom dobivanja određenih prava. Ili ako uzmemo na primjer kako se primjena poreznog broja, tako ga zovu u Sloveniji i u nekim drugim zemljama, ona ima reperkusije na strance. U Sloveniji nema šanse da dođete i da obavite bilo kakvu transakciju da ne odete u Poreznu upravu i da ne dobijete porezni broj. U Portugalu nemate šanse da dođete i kupite dva ili tri apartmana bez da ste negdje evidentirani da ste njegov vlasnik. A ako ste evidentirani da ste vlasnik nekoliko apartmana onda znači da samo vi možete boraviti u njima. Ako bilo tko drugi boravi u njima onda se vi bavite nelegalnom djelatnošću ako niste zatražili dozvolu da možete iznajmljivati te apartmane u Republici Hrvatskoj sukladno pozitivnim zakonskim propisima i na to platiti porez u Republici Hrvatskoj. Ili, ono što je u velikoj ekspanziji u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj a to je najam plovila. Mi smo prije sad već mogu reći jer većina postupaka je okončana, prije tri i pol godine Carinska uprava i Porezna uprava su izdale rješenje za preko 400 brodova koji su koristili pravo onog privremenog uvoza a ustvari su se bavili sa gospodarskom djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Uvođenjem osobnog identifikacijskog broja naprosto više neće biti moguće jer točno svako plovilo koje uđe u Hrvatsku će biti evidentirano i isto tako će biti evidentirano u kojoj luci je usidreno. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Ovo je bilo najkraće što sam mogao oko uvođenja osobnog identifikacijskog broja. Ja se iskreno nadam da ćemo u jednoj konstruktivnoj raspravi jer slušajući prethodnu raspravu onda mislim da nam je svima interes da konačno toj korupciji što se ono kaže damo debelo po glavi, da bi mogli to napraviti onda moramo donijeti nekakav zakon. I nemojmo samo, oprostite ne bih htio da ispadne ovo da ja kao ministar držim saborskim zastupnicima lekcije ali ovo osjećam potrebu reći. Nemojmo samo deklaratorno pričati da smo za nešto. Ajmo donijeti zakon, ajmo si napraviti alat da se borimo protiv nečega, pa ako nešto i ne bude dobro lakše je izmijeniti zakon pa da bude još efikasniji nego da pričamo o tome da se trebamo boriti a nemamo alata da to napravimo. Dakle, poštovane kolegice i kolege jer i ja sam u ovim klupama počeo, očekujem da će svi klubovi dati podršku ovom zakonu jer mislim da bi to bilo dobro za Hrvatsku. Mislim da bi to bila dobra poruka i svjetskoj i svjetskoj i europskoj javnosti uz naravno kritike i prijedloge što bi možda trebalo izmijeniti. Ali ponavljam, svima nam je cilj ulazak u Europsku uniju. Jedan od najvećih tereta koji nam stavljaju na grbaču je borba protiv korupcije. Ovo je jedna od najsustavnijih mjera i zato u ime Vlade Republike Hrvatske neću moliti ali pristojno očekujem da podržite ovaj zakon. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za gospodarstvo gospodin Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo, poštovani gospodine ministre. Naime, Odbor za gospodarstvo je na svojoj 5. sjednici, održanoj 29. travnja, razmotrio Prijedlog zakona o osobnom identifikacijskom broju sa Konačnim prijedlogom zakona. O ovome smo raspravljali u smislu članka 140. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je pojasnio razloge podnošenja ovoga zakonskog prijedloga posebno istaknuvši njegov značaj u borbi

na jednome mjestu što će omogućiti jednostavan pristup podacima i uvid u stjecanje imovine. Također, predstavnik predlagatelja je istaknuo kako će osobni identifikacijski broj voditi se u okviru porezne uprave po strogo propisanim procedurama, a pristup bazi podataka imati će samo za to određene i za to obučene osobe. Dakle, da bi se izbjegle sve manipulacije i zlouporabe. Predstavnik predlagatelja najavio je, a što će sigurno dobro odjeknuti među tisućama i tisućama poreznih obveznika, da bi u budućnosti upravo zbog uvođenja osobnog identifikacijskog broja porezne prijave na dohodak za porezne obveznike trebala ispunjavati i organizirati porezna uprava. Nakon, provedene rasprave, odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o osobnom identifikacijskom broju. Hvala lijepa. Zahvaljujem, ostali predstavnici odbora? Ne. Prelazimo na raspravu, otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime Kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite.

Jer je to projekt Hrvatske demokratske zajednice sa koalicijskim partnerima. I naravno da Klub Hrvatske demokratske zajednice daje u potpunosti podršku donošenju Zakona donošenju Zakona o posebnom identifikacijskom broju kojim se predviđa uvođenje odredba u pravni sustav Republike Hrvatske. Republika Hrvatska očekuje prijem i punopravno članstvo u pa se hrvatsko porezno zakonodavstvo usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije i Direktivom vijeća od 28. studenog 2006. godine. Možda na početku nekoliko riječi o tome što je u biti osobni identifikacijski broj. Osobni identifikacijski broj uvodi se u pravni sustav Republike Hrvatske kao stalna identifikacijska oznaka svake osobe u Republici Hrvatskoj. Sve razvijene demokratske zemlje koriste neku od varijanti osobnog identifikacijskog broja. I to prije svega u svrhu ostvarivanja prava vezanih uz socijalno, zdravstveno, osiguranje, plaćanje poreza i U nekim zemljama Europske unije, osobni identifikacijski broj se često naziva još i poreznim ili fiskalnim brojem, kako smo to čuli i od ministra. Za razliku od matičnog broja, osobni identifikacijski broj ne otkriva osobne podatke. On se sastoji od znamenaka koje su određene slučajnim odabirom i ne sadrži informacije koje ukazuju na bilo kakvu vezu sa osobom kojoj je dodijeljen. Jedan od imperativa uvođenja i primjene osobnog identifikacijskog broja je strogo poštivanje privatnosti građana. Osobni identifikacijski broj će odrediti i dodijeliti porezna uprava, pod 1. fizičkim osobama, po rođenju i pod 2. pravnim osobama po osnivanju. Određivanje i dodjela osobnog identifikacijskog broja provodi se bez direktnog troška građanima, odnosno osobama kojima se dodjeljuje. Treba istaknuti da sadašnji matični broj građana da sadašnji matični broj građana ne zadovoljava europske kriterije kako zbog broja znamenki tako i zbog činjenice da je u Republici Hrvatskoj zabranjena javna upotreba toga broja. Vezano za pregovore u punopravnom članstvu Ministarstvo financija obavezno je uvesti identifikacijski broj radi razmjene poreznih podataka iz poreznih evidencija ali i drugih državnih institucija. Uvođenjem osobnog identifikacijskog broja važan je instrument u borbi protiv korupcije i omogućiti će učinkovitije sprječavanje pokušaja malverzacija i zlouporaba građana Republike Hrvatske, ali kako smo čuli i po prvi put stranih državljana na području Republike Hrvatske. Osobni identifikacijski broj imati će 11 znamenki i plus oznaku HR. Znamenke će se dodjeljivati kako je već rečeno u poreznoj upravi, slučajnim odabirom, a imati će ga svi hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, strane, pravne i fizičke osobe. Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima voditi će porezna uprava. Zakonom su također predviđene i kaznene odredbe prema kojima će se novčanom kaznom od 1000 do 10000 kuna kazniti obveznik koji ne koristi osobni identifikacijski broj na propisani zakon. Ista kazna predviđena je i za odgovornu osobu korisnika, ona koja ne koristi osobne identifikacijske brojeve za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Završnim i prelaznim odredbama zakona određen je i rok za određivanje i dodjeljivanje osobnog identifikacijskog broja, te upis u službene evidencije najkasnije do 31. prosinca 2010. godine. Do određivanja i dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja ostaje u primjeni jedinstveni matični broj građana. Člankom 20. zakona predviđa se da će ministar financija donijeti pravilnik za provedbu odredbi navedenog zakona i to u roku od 4. mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Člankom 21. predviđeno je da zakon stupi na snagu 1. siječnja 2009. Osim Osim odredbe članka 3. stavak 2. i 3. koje stupaju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Što dobivamo konkretno uvođenjem osobnog identifikacijskog broja? Osobni identifikacijski instrument je borbu protiv korupcije s osnovnim ciljem transparentnosti. Osobni identifikacijski broj je instrument za povećanje učinkovitosti poreznog sustava te učinkovitosti državnih i drugih institucija. Osobni identifikacijski broj je instrument za djelotvorniji sustav socijalnih davanja sa ciljem identifikacijski broj je instrument za djelotvorniji sustav socijalnih davanja sa ciljem pravične raspodjele socijalnih davanja i kontrole lažnih potraživanja socijalnih naknada. Osobni identifikacijski broj je instrument funkcioniranja pravne države sa ciljem jednakog tretmana svih poreznih obveznika. I na kraju osobni identifikacijski broj je instrument za usklađivanje hrvatskog poreznog zakonodavstva s pravnom stečevinom Uspoređujući osobni identifikacijski broj s međunarodnom praksom uočljivo je da sve države članice Europske unije koriste određene identifikacijske brojeve. Korištenje identifikacijskih brojeva razlikuje se ovisno o načinu organiziranja i funkcioniranja pravnog sustava pojedine države. Identifikacijski brojevi najčešće se koriste pri oporezivanju, socijalnom osiguranju, mirovinama i drugdje. Znači, što je predviđeno i našim zakonom. Zbog svega ovoga što smo čuli u obrazlaganju predlagača gospodina ministra i ovdje navedeno klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o osobnom identifikacijskom broju. Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Gospodine potpredsjedniče, ministri, kolegice i kolege. Zakon o osobnom identifikacijskom broju predviđa da svaka fizička, pravna, domaća i strana osoba u Hrvatskoj dobije osobni identifikacijski broj. Zakon bi se primjenjivao od 1.1.2009. godine od kada bi sve novorođene osobe, odnosno novoosnovane pravne pravne osobe dobivale osobni identifikacijski broj dok bi svi ostali ovaj identifikacijski broj dobivali postupno najkasnije do 31. prosinca 2010. godine. Na ovaj dio zapravo se odnosi i naša najvažnija primjedba, jer se zakon najavljuje već dvije godine, a gotovo ništa nije učinjeno na njegovoj primjeni, odnosno barem ni nemamo takvu informaciju. Po mišljenju stručnjaka za porezno knjigovodstvo i informatizaciju takav sustav treba dobro pripremiti, a onda ga u kratkom roku primijeniti i istovremeno ukinuti sve dotadašnje evidencijske brojeve. Sama priprema sustava je obiman posao, jer podrazumijeva rekonstrukciju i prilagodbu svih postojećih registara, poreznih baza i drugih evidencija koje postoje u državi. Nasuprot tomu, dodjela osobnog identifikacijskog broja, dakle kao sam postupak moguća je u vrlo kratkom vremenu. Prvi put se uvođenje, tada prozvanog poreznog broja najavljuje 2006. godine s primjenom od 1.1.2007. Tada je rečeno da se jedinstveni porezni broj uvodi za sve tvrtke i građane, jer je to uvjet za ulazak u Europsku uniju, posebno radi razmjene podataka o porezu na dodanu vrijednost. Sada se ponovo hitnost donošenja zakona obrazlaže usklađenjem poreznog zakonodavstva Hrvatske, ali nemamo informaciju i zašto smo izgubili skoro dvije godine za početak uspostave sustava. Još u rujnu 2006. Vlada je zadužila Ministarstvo financija da do kraja studenog izradi nacrt zakona o tada se govorilo jedinstvenom poreznom broju. Ministar financija početkom 2007. najavljuje da je priprema zakona u završnoj fazi i najavljuje njegovu primjenu početkom 2008. godine. Opravdanje za ne donošenje ovog zakona našlo se u parlamentarnim izborima koji su vođeni krajem prošle godine, pa je izrada već da kažem pod navodnicima završenog zakona prolongirana na sredinu 2008. godine, a primjena na početak 2009. s prijelaznim razdobljem do kraja 2010. godine. Drugim riječima eto izgubili smo gotovo 4 godine za uspostavu sustava za koji i Vlada, pa i u ovom uvodnom izlaganju ministar kažu da je najmoćnije antikoruptivno sredstvo. Ne donošenje ovog zakona donosilo je i štetu Hrvatskoj, jer je Svjetska banka blokirala prvu tranšu zajma za prilagodbu tzv. PAL 2 u iznosu od 100 milijuna eura. Samo donošenje zakona o osobnom identifikacijskom broju neće riješiti i njegovu primjenu, jer nismo uvjereni da su osigurani uvjeti za primjenu, jer se konačno dodjela osobnog identifikacijskog broja prolongira na početak 2011. godine. Potrebna sredstva za implementaciju od najave da će to iznositi 110 milijuna kuna, nešto je drugačije sada ministar rekao, nešto manje samo su manjim dijelom osigurane u Državnom proračunu za 2008. godinu u iznosu od 33 milijuna kuna dok se ostatak predviđa osigurati u Proračunu za 2009. godinu. Želimo upozoriti da usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije ne može biti samo donošenje zakona, nego i njegova primjena u praksi. Dokle se stiglo sa edukacijom osoblja koji trebaju ustrojiti i provoditi sustav također nemamo informaciju, niti smo je danas dobili. Cilj uvođenja osobnog identifikacijskog broja jest da na jednostavan i učinkovit način ovlašteni službenici Porezne uprave dođu do podataka o imovini i prihodima svakog građanina i svake tvrtke koji djeluju na teritoriju Republike Hrvatske. Glavni rezultat uvođenja osobnog identifikacijskog broja jest kontrola imovine i prihoda, te plaćanje poreza ili korištenje određenih socijalnih prava, odnosno najkraće rečeno kretanje tijekova novca. Kad se osobnim identifikacijskim brojem dopune sve državne evidencije postat će ona poveznica podataka između zemljišnih knjiga ili na primjer u Ministarstvu unutrašnjih poslova evidencije o vozilima, o registrima vrijednosnih papira, trgovačkih sudova i drugih evidencija. Da bi informacija bila pouzdana sve dosadašnje evidencije moraju biti ažurne i točne. A kakvo je stanje u na primjer u Hrvatskoj u zemljišnim knjigama ne treba posebno elaborirati. Dakle, bit će puno posla za ljude koji rade na ažuriranju zemljišnih knjiga. Jer ako ne osiguramo praćenje promjene imovinskog stanja, usporedbu tih promjena s prijavljenim prihodima i plaćenim porezima nismo učinili gotovo ništa. Uvođenje takvog sustava dobar je alat u borbi protiv korupcije, ali sam zakon nije najmoćnije antikoruptivno sredstvo kako se to najavljuje. Jer učinak će proizvesti jedino onda ako postoji politička volja da se on odnosi na sve. moć ovoga zakona bit će u korelaciji sa političkom voljom o njegovoj konačnoj primjeni i vremenskoj i ukupnoj. nismo dobili informaciju što se od najave koja je bila 2006. godine do danas učinilo u pripremi za uvođenje osobnog identifikacijskog broja. Imamo dosta otvorenih pitanja, na neka od njih je ministar u uvodnom izlaganju pokušao i odgovoriti. Ja ću ih samo nekoliko navesti. Što se čini u državnim tijelima koje vode evidencije sada na jedan način, a morat će prijeći na novi sustav i u konačnosti stvoriti središnju bazu podataka u poreznoj upravi? Je li vrijeme do početka 2011. godine dovoljno za uspostavu takvog sustava s obzirom na našu, već poslovičnu neučinkovitost? Koje zakone treba mijenjati i u kojem razdoblju? Naime, mi sada govorimo da ćemo na učinkovitiji način davati porez, odnosno socijalne naknade, ili što će biti sa poreznim olakšicama. Sada na socijalnu naknadu ili poreznu olakšicu određene su zakonima koja će vjerojatno trebati mijenjati, pa bi bila dobra informacija u kom smislu i u kojem roku će do toga doći. Ili na primjer, pravo na poreznu olakšicu sa i uzdržavane članove sada imaju osobe bez obzira na imovinsko stanje. Hoće li to tako ostati i u budućnosti? Dakle, na sve to bi trebalo u kratko roku dobiti odgovore. Što je sa tajnošću podataka, pa eto ministar je u neku ruku na ovo pitanje i dao odgovor. dakle, na sva ta i slična pitanja trebalo bi u kratkom roku izvijestiti

najteži i najkompliciraniji dio posla, njegova primjena tek na predstoji. Donošenje zakona je tehnička pomoć u izgradnji sustava za praćenje i tijekova novca i plaćanja poreza. Uvodi se radi usklađivanja hrvatskog poreznog zakonodavstva s direktivom Europske unije o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost. Zato mu ne treba davati niti povijesni niti revolucionarni karakter u hrvatskom zakonodavstvu. A mi u Klubu SDP-a podržat ćemo njegovo donošenje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan Zamalo da odustanem od ispravke, s obzirom da je kolegica u zadnjoj rečenici kazala da će poduprijeti donošenje ovog zakona, ali mislim da je potrebno, što je za pohvalu, ali mislim da je potrebno ispraviti apsolutno netočan navod da sada mi donosimo ovaj zakon pod pritiskom, uniju itd. A to je jedan od elemenata ispunjavanja obveza, međutim u strategiji ove Vlade je bila, između ostalog obračun s korupcijom, a jedan od instrumenata tog obračuna je i ovaj broj. S druge strane, dovoditi u pitanje nakanu Vlade, dakle i donošenje ovog zakona s time kako će se sutradan implementirati ovaj zakon i time dovoditi u pitanje želju Vlade da zapravo se obračuna s korupcijom je stvarno besmisleno. Jer da Vlada to ne želi, ne bi ni išla s ovakvim zakonom.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Evo ja ću odmah na početku reći da će klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržati prijedlog za donošenje ovoga zakona. Pa shvatite to, gospodine ministre kao jednu dozu turopoljske solidarnosti. Ali, dozvolite da dobronamjerno ukažemo na neke probleme koje je i gospodin ministar, usudio bih se reći sažeo u jednu vrlo slikovitu rečenicu kad je rekao da je korupcija jedan od najvećih tereta kojega nam stavljaju na grbaču. To znači da je pritisak o kojemu je nešto rekao svoju ispravku i gospodin Bagarić, doista realan. On doista postoji. ne bi postojao u takvoj mjeri, da naši partneri u postupku pridruživanja Europskoj uniji do kraja vjeruju da smo u stanju držati se rokova koje smo rekli i deklarirali u svojoj želju pristupanja samoj Europskoj uniji kad je riječ o obračunu s korupcijom. To također znači da nam se pokušava pomoći, ja to baš tako shvaćam, da shvatimo ozbiljnost situacije i da lovimo i one rokove koji nam se čine ovog časa teški, nedostižni, pa čini mi se da su i problemi implementacije ovog zakona bili dovoljno veliki, da Vlada upravo zbog toga od 2006. do danas zapravo nije napravila ništa do ovoga momenta, da bi Zakon o osobnom identifikacijskom broju doista i došao pred Parlament. Istina je, doista ono što kaže ministar trebalo je političke hrabrosti jer je ovo kisela jabuka. Tko god ovo bude radio, imat će posla preko glave. Ali implementacija ovoga zakona znači doista korjenite promjene, prije svega u razmjeni podataka između relevantnih državnih tijela znači mogućnost, još uvijek mogućnost pojednostavnjenja određenih postupaka koje građani vode pred državnim tijelima, znači mogućnost sabiranja svih informacija prema određenom ključu na jednome mjestu i smanjenje gnjavaže ljudima, ali može također značiti i mogućnost stalnog praćenja tijeka novca, odnosno stanja imovine. Znači, sve je to in spe. Pitanje je kako provesti u djelo sve te mehanizme, kako ih učiniti funkcionalnima da se ne dogodi da se koristi samo 10% kapaciteta kojega je uvođenje OIB-a, a da 90% ostane sa strane. Dakle, da se iskoriste svi mehanizmi koji nam se daju na dispoziciju. To iziskuje strašne tehnološke pripreme, edukaciju, uvođenje nove tehnologije u mnoge službe. To nije uopće sporno. Čak mislim da je procijenjeni trošak relativno preskroman u odnosu na stvarne potrebe koje će se ukazati, ne samo ove, nego i slijedećih godina. Činjenica je, također da su predlagači, dakle predstavnici Vlade već nekoliko puta u javnosti ponovili tvrdnju da Zakon o osobnom identifikacijskom broju može biti dobar alat u borbi protiv korupcije. I oni su svjesni one riječi "može". Bit će potrebno jako mnogo napora da to "može" postane "jest" Ovako formulirane odredbe ovoga zakona ne znače nužno sječu korupcije, ali odgovornoj Vladi koja se tome posveti stvarno će omogućiti praćenje svih onih tokova ne samo novca, koji mogu utvrditi da li se netko legalno domogao prihoda ili nelegalno. E pa sad kad je već to tako, amandman kojega sam podnio ide upravo za time da saborski zastupnici, ali i sam predlagatelj, dakle i članovi Vlade sami sebi daju obvezu da budu prvi koji će dobiti OIB. U tome smislu predložio sam amandman da svi oni koje obuhvaća Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i svi oni koji se smatraju pravosudnim dužnosnicima dobiju, dakle da im se odredi i dodijeli osobni identifikacijski broj ne do 31.12.2010. nego do 31. ožujka 2009., dakle da budu prvi koji će se podvrgnuti upravo tom mehanizmu praćenja imovnog stanja i tokova novca. Jer ako mi doista mislimo da ovo može poslužiti kao element u sprječavanju i eventualnom suzbijanju korupcije sada pokažimo na svome primjeru da smo spremni biti prvi. Tri mjeseca od početka dodjele osobnog identifikacijskog broja sasvim je dovoljan rok da se pokriju Predsjednik Republike, predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora, svi zastupnici, predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske, predsjednik i suci Ustavnog suda, guverner, zamjenik guvernera, viceguverner, glavni državni revizor, pučki pravobranitelj, svi ostali pravobranitelji, tajnici svih tijela, čelnici svih tijela Vlade, svi suci općinskih, županijskih i Vrhovnoga suda. Jedan od kolega iz HDZ-a mi je rekao nisi u amandmanu spomenuo također važne ljude a to su suci prekršajnih, upravnih i trgovačkih sudova i to su državni odvjetnici. Pa evo ja predlažem budući da nisam dopunio svoj amandman, da Vlada pokaže dobru volju i da predlagatelj prihvati taj amandman s upravo takvom dopunom da se obuhvate svi oni koji prema zakonima Republike Hrvatske moraju podnošenjem izvješća o svome imovnom stanju dakle deponirati svoje imovne tzv. imovne kartice. Zašto ne bismo bili prvi i pokazali na svome primjeru da smo spremni ovaj zakon najprije primijeniti na sebi, a onda i na svima drugima. Zahvaljujem. U ime predlagača uvaženi ministar, Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa prije svega zahvala i klubu SDP-a i klubu HNS-a na podrški, kolega Beus mislim da treba neke stvari pojasniti. Nije bit ovdje dodjele osobnog identifikacijskog broja, bit je da možete povući informacije iz svih državnih institucija. Dakle možemo mi dodijeliti svima ovima koje ste vi nabrojili osobni identifikacijski broj praktički 1.1. Međutim šta ako sa tim identifikacijskim brojem ne možete povući njegove udjele u poduzećima, ne možete povući njegove udjele u Središnjoj depozitarnoj agenciji, ne možete pogledati da li je zatražio negdje građevinsku dozvolu itd. bit je u tome, nije bit uopće u tome dodjela osobnog identifikacijskog broja. Bit je da se cijeli sustav, sve državne institucije se mogu povući informacije i to je ono zašto se sa ovim zakonom ne kasni uopće i ovaj zakon nije nikakav uvjet. I htio bih reći nešto zbog hrvatske javnosti i nije korektno da o sebi govorimo na ovakav način. Svjetska banka nije zaustavila novce. Ako bolje pogledate proračun Republike Hrvatske onda ćete vidjeti da su ti novci planirani u proračunu, da su temeljem tih planiranih novaca planirani i određeni projekti, a vi znate kako se proračun toči. Bitno je da li su ti novci došli u 2. ili 12. mjesecu nebitno, ali ti novci će doći ovih dana. A da je istina da je Svjetska banka obustavila ove novce, pa čujte ne bih ja dobio poziv da 4. na Wall streetu primim nagradu u ime Vlade Republike Hrvatske od Svjetske banke. Pa zar stvarno smatrate da bi neka institucija dala nekome nagradu, a istovremeno nisu, ali to samo čisto radi hrvatske javnosti jer se stalno govori s nečim. želim reći jednu stvar. Gospodine Beus uopće nije problem ovo što ste vi rekli, jer to je od nekoliko milijuna Hrvata, to je par stotina dužnosnika. I budite uvjereni ne zbog toga što ste vi to rekli nego zbog vjerodostojnosti, da će upravo prvo članovi Vlade dobiti osobne identifikacijske brojeve, ali ponavljam vam nemojmo odmah na početku slati krivu poruku. Jer vidjeli ste koliko je bilo žučne rasprave u prethodnoj točki dnevnog reda. Ovo je po meni, prije svega za nas političare, ja polazim od sebe osobno, a mislim i za sve ostale, sjajna stvar. Jer ne može više netko nekoga optužiti imaš to, molim lijepo ja ću osobno zatražiti da se da službeni ispis pa ću ga objaviti ili bilo tko drugi. Ne može više nitko imati vašu imovinu na svoje ime, jer će njemu netko postaviti pitanje od kuda tebi novci za tu imovinu. Dakle nitko nije amnestiran i nitko nije zaštićen. I zato molim lijepo ako već podržavamo zakon, nemojmo prilaziti nekakvim sitnim partikularnim interesima da bi napravili nešto što u principu nećemo dobiti ništa s tim, vjerujte mi. Jer na ovom zakonu zajedno sa svojim kolegama, sa kolegama iz Vrhovnog suda, sa kolegama iz Visokog trgovačkog suda, sa Državnim odvjetništvom, sa Ministarstvom pravosuđa radimo već dvije godine i smisao ovog zakona je sasvim drugačija od ovog što ste vi rekli. Dakle dobiti osobni identifikacijski broj, a da ga ne primjenjuju sve institucije u državi u principu niste napravili ništa. Ništa niste napravili. Imate nešto, a s tim se u principu ne možete služiti. Ali kada taj osobni identifikacijski broj saživi u trgovačkom sudu, u Središnjoj depozitarnoj agenciji, u MUP-u, u uredu za izdavanje građevinskih dozvola i kada se pojavi sumnja za nekakvu nečasnu radnju, ja ću to sada i ovdje otvoreno reći. Nekada Državno odvjetništvo mora zatražiti od nekoliko institucija podatke da nešto radi, negdje procuri, netko nekoga nazove, čuj oni se nešto raspituju o tebi itd. i na takav način se sprječava interes. Treba govoriti, stvari nazivati onakvim jezikom kakve jesu. Međutim u ovom slučaju točno će se znati hoće li državni odvjetnik odrediti ili čelni čovjek USKOK-a svog čovjeka, ili ljude koji će imati pravo zatražiti informaciju i dobiti će informaciju bez da će itko znati da se te informacije traže. Ja sam vidio vaš amandman i mislio sam na kraju rasprave se osvrnuti. Nije stvar u tome da se ne želi prihvatiti amandman nego tehnički gledajući s tim se neće dobiti ništa. Ali ja vam ponavljam, osobno sam i mislio napraviti najprije dužnosnicima u Vladi, dodijeliti na sjednici Vlade osobni identifikacijski broj, simbolično uručiti da se vidi da su ga prvi dobili. Ali ponavljam, tehnički na žalost nećete s tim kolega dobiti ništa. Nećete dobiti ništa. Bit je da imamo informatiziranu upravu, da je ta informatizirana uprava umrežena. I želim još nešto reći. S ovim zakonom se ne amnestira niti jedno nečasno djelo iz proteklih 17 godina. Niti jedno. Niti jedno. Dapače, sa evidencijom postojećeg stanja državne institucije će biti u prilici povući informaciju u svoju imovinu. I ako nekoga istražuju normalno da će moći postaviti pitanje otkud njemu tolika imovina na temelju nečega, ali sad će imati relevantne pokazatelje. I zato želim reći, jer bilo je nekih i u javnoj raspravi naznaka da će se postaviti pitanje da će ovo amnestirati neke stvari otprije. Ne, neće. Niti jedna državna institucija koja se može baviti sa bilo kojim prekršajem i kaznenim djelima iz prošlog razdoblja, neće s ovim zakonom se, s ničim, onemogućiti, dapače ovaj zakon će samo još više poslužiti da će moći doći do boljih i kvalitetnijih činjenica i kvalitetnijih saznanja i u to budite uvjereni. Ponavljam, ovaj zakon je nešto što nije pritisak Europske Unije i ne bih htio ispasti prepotentan, iz razloga što moje ministarstvo predlaže ovaj zakon. Ovaj je jedan od najboljih zakona koji ima bilo koja zemlja Europske unije. Zašto? Zato što su oni ove zakone donijeli davno. Mi smo ovaj zakon radili sada i koristili smo sva pozitivna iskustva, od svih zemalja da napravimo jedan kvalitetan zakon i da odemo korak dalje čak od svih ostalih, jer mnogi nemaju ovo i u trgovačkim sudovima itd. A zašto toliko govorim o trgovačkim sudovima? Pa, zato što, evo tu je i kolega Linić, koji je bio potpredsjednik Vlade u vrijeme koalicijske vlasti, dobro zna da je najčešći vid kriminala i svi oni koji se bave gospodarstvom, ljudi koji naprave dug prema državi, naprave dug prema poslovnim partnerima, otvori sljedeću tvrtku i tako idu u nedogled. Mi jednostavno s ovim zakonom želimo to spriječiti. Jer, gledajte, i u onaj u trgovačkom sudu kad vidi da netko otvara petu ili šestu tvrtku će se zamisliti zašto je to, pa će zatražiti informaciju iz porezne uprave i bit će mogućnost zakonska da jednostavno to ne dozvoli. Imamo niz takvih primjera. Ali, gledajte kolege, sve se to ne može napraviti preko noći. Nitko od nas tu koji sjedimo nije životni naivac. Svi mi imamo ogromno životno iskustvo, svatko u svom području, i znamo koji su silni problemi. Ja, isto tako, uopće ne očekujem, kao resorni ministar, da neće biti silnih otpora određenih interesnih skupina da se ovaj zakon implementira. Međutim, dragi prijatelji, ako ćemo mi tu sebe, s lijeve i desne strane, nazivati ovisno kako nam kada paše, a ništa neće bar pokušati poduzeti da to napravimo, onda mi nismo vjerodostojni. Mi nismo vjerodostojni. Prema tome, 'ajmo gledati na ovaj zakon na ovakav način. Ja tvrdim da će biti silnih problema i zato sam rekao silnih tehničkih problema za njegovu primjenu, jer nažalost uprava nam je takva kakva je. Neinformatizirana, nepovezana. Ali, vjerujte kolege, svima nama u politici, i koji smo javni djelatnici, će biti puno lakše živjeti, jer vas neće baš moći više svatko prozivati, kako kome to dnevno paše, nego će postojati i određene institucije, postojat će određeni podaci. Ponavljam, neće moći više nitko imati imovinu na nekome, jer će i toga nekoga netko pitati od kud ti novci da imaš to što imaš. I zato, evo, osjećao sam potrebu, uz zahvalu i jednom i drugom klubu što ćete podržati ovo, da tehnički pojasnim, jer vjerujte kolega Beus, Vlada može prihvatiti taj amandman, međutim, vjerujte mi, ništa s tim dobiti nećete. Ali, evo, ja mogu preuzeti na sebe obavezu praktički da prilikom, kad porezna uprava počne od 1. 1. dodjeljivati porezne brojeve, da u prvoj rundi budemo svi mi koje ste vi pobrojali, mislim da to uopće nema problema. Ali, s tim nećemo nažalost dobiti ništa dok ne napravimo ovo sve što trebamo napraviti i u svim državnim institucijama. Hvala lijepo.

za dodjeljivanje, određivanje dodjeljivanja OIB-a osobama koje sam ja spomenuo svojim amandmanom, zapravo bi bilo stvaranje krive slike o ovome zakonu. Bojim se da je upravo suprotno dakle, da nije kriva slika ako se svi oni koji su po defaultu, dakle, po definiciji prvi na udaru moguće korupcije, da se upravo oni uključe u implementaciju ovog zakona, imajući broj, znajući da će se prije ili poslije on početi doista koristiti i kontrolirati. Ali, moram izreći da sam malo zabrinut ovim vašim riječima, jer ste rekli da se, nažalost, taj broj očito neće moći provoditi praksi već sljedeće godine, jer neće biti sve informatizirano, neće biti implementiran ovaj zakon. će biti zakon u stanju da se provodi već od 1. 1. 2009., kao što ste naveli kao predlagatelj, onda ne vidim razloga zašto od 1. 1. već ne bi prvi dobili OIB upravo državni dužnosnici ili svi pravosudni dužnosnici.

U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin, pa bu objasnil kaj mu znači ono "opaa".

zakona prilagođenim pravnim stečevinama Europske unije. Prijedlogom Zakona o osobnom identifikacijskom broju predlaže se uvođenje osobnog identifikacijskog broja u pravni sustav Republike Hrvatske kao stalne identifikacijske oznake svake osobe u Republici Hrvatskoj. I onda se, između ostalog, kaže: Uvođenjem osobnog identifikacijskog broja potrebno je radi usklađivanja hrvatskog poreskog zakonodavstva s Europskom unije. Ja mislim da je to djelomično krivi navod. Taj broj potreban je prije svega radi nas samih, radi zemlje kao takve. Nažalost, uvođenje tog broja kasni, kasni barem svojih 17, 18, 16 godina. 16 godina. Pred 18, 17, 16 ili 15 godina sproveli smo privatizaciju, omogućili smo pojedincima da se nečasno obogate i sada te iste, između ostalog, usuđujem se reći, štitimo i ovim zakonom. "Tko jamio, jamio", rekao je za ovom govornicom Rojs i ušao na neki način u legendu. Po tome je daleko poznatiji nego po svojim junačkim djelima. A ovi, o kojim ja govorim, sada mogu reći, znači ovi koji su vršili tu privatizaciju, e od sada ćemo i pošteno. gospodo, da je ministar u pravu i kaže, nema nikakve amnestije za ljude koji su nečasno stjecali tu imovinu ali bojim se da ta izjava jednostavno ne drži vodu. I doista, ovaj zakon je mehanizam da se u Hrvatskoj kao što su svi govorili postupa daleko transparentnije, daleko poštenije, daleko vjerodostojnije nego do sada. Samo, što ćemo kada recimo tu pretvorbu više ne možemo ispraviti. Europska unija, svi se mi slažemo, ona nam je potrebna ako ni zbog čega a onda da bi bili transparentniji, da bi bili i daleko pošteniji ali zapravo trenutkom ulaska u Europsku uniju 2010. ili 2011. i ovakve rasprave gdje netko traži recimo reviziju pretvorbe jednostavno će biti pasé. To više tamo ne prolazi. Na strani 2. ovog zakona doslovce se kaže da na temelju povezivanja podataka iz službenih evidencija, citiram, o osobama i imovini putem osobnog identifikacijskog broja koje vode nadležna tijela Ministarstvo financija, Porezna uprava moći će lakše i učinkovitije nego do sada pratiti promjene imovnog stanja građana i pravnih osoba te ih uspoređivati s prijavljenim primicima i prihodima odnosno uplaćenim porezom Budući, dalje se nastavlja, da bi se na taj način dobio znatni i bolji pregled nad imovinom građana i pravnih osoba te uvid u praćenje prijava i tijeka novca predloženi bi zakon trebao biti značajan instrument i u borbi protiv korupcije i tome slično. Ja doista mislim da su upravo ove rečenice bit koje treba podržati i zbog toga treba čvrsto stati iza ovoga zakona. Jedna od sigurno intenca, ne jedina ovoga zakona je i borba protiv korupcije. Jasno je da po meni, dobro je da već jedan put građani svi bez izuzetka dobe taj identifikacijski broj i da se na taj način vrijednost nečije imovine, način stjecanja može Dobro je da čak i ovi tajkuni koji sada imaju te političke ambicije također dobiju te brojeve. Ti danas imaju recimo svakog pa na neki način imaju jedan dobar dio vlasti. Njima odgovara danas sve veća kontrola, sve veća rigoroznost države ako ni zbog čega da bi mogli lakše i bez konkurencije recimo poslovati. Oni doista danas mogu reći, evo od 2008. mi ćemo sada i pošteno. Tko će biti predmet najveće brige? Koga se u ovoj zemlji neće amnestirati? Recimo neće se amnestirati nekog malog obrtnika koji stavlja pločicu zida, nešto radi na crno, nadam se da se neće amnestirati ni kriminalca koji se bave drogom, švercom cigareta itd. ali amnestirat će se itekako one koji su devedesetih godina sudjelovali u pretvorbi na hrvatski način. Za malog čovjeka možemo reći dolaze "teška vremena". Kaže sada nedavno Pankretić oporezivat ćemo neobrađene poljoprivredne površine. Porez će se plaćati i na sportske transfere, zasigurno će uskoro doći dan kada će se plaćati porez i na kapitalnu dobit. Ok sve je to u redu. Ukinut će se s druge strane nulta stopa PDV-a, crkva će plaćati PDV ali šta ćemo? Tako je i drugdje. Zasigurno u ovoj zemlji će se više raditi a možda i malo teže živjeti, ali što više bude reda vjerojatno će se i lakše doći u mogućnost da se nešto zaradi. Nigdje drugdje osim ovdje nije bilo moguće da se bez kune bez kune stekne tvornica, banka, hotel, neke toplice, marina. U Hrvatskoj je bilo, drugdje se za sve to trebalo raditi, to su trebale odrađivati generacije a ovdje se do svega toga dolazilo jednim rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju i to boli. E vidimo sada, ovakvim jednim zakonom to što je bilo moguće ranih devedesetih godina više neće biti moguće. Od sada ćemo evo imati taj identifikacijski broj. Nakon jedinstvenog matičnog broja građana ili tog JMBG-a koji odlazi u ropotarnicu povijesti, nakon gluposti da se taj broj ne smije objavljivati a svi smo ga bez kompleksa davali kad bi došli u banku ili negdje drugdje dolazi sada ovaj broj koji ima zadaću prije svega pratiti stjecanje nečije imovine u funkciji jasno ubiranja poreza. Razumljivo je da država živi od poreza. Što uprihoduje više poreza to će biti i veće plaće i zdravstvo će imati bolji standard i socijala, sutra će se možda pomoći još jedan put brodogradnji, penzije će biti veće itd. Ali bojim se da ćemo za razliku od ministra Šukera koji tvrdi da neće biti nitko amnestiran od onoga što je radio devedesetih između ostalog i ovim zakonom i ako glasamo za isti amnestirati sve ono što je učinjeno u ono neko ranije vrijeme. Ništa, za kraj što reći? Tko je jamio jamio, a od sutra eto možemo i pošteno. Hvala lijepa. I klub HDSSB uvaženi zastupnik Vladimir Šišljagić. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. ministre. Ja ću biti iskren a mislim da ću podijeliti mišljenje pa većine neovisno da li pripadaju vlasti ili oporbi da ovaj i ovakav jedan zakon kasni a to je i gospodin Kajin malo prije kazao pa jedno petnaestak petnaestak godina. Ne mislim da je to krivica niti onih koji sada obnašaju vlast iako je on mogao biti značajno ranije donesen. Međutim, i da je donesen ja sam siguran da se primjenjivao ne bi. Zašto sam to siguran? Pa mi smo bez ikakve potrebe ukinuli tamo negdje 2002. godine jedinstveni matični broj. Dobro, moguće netko nađe razloge da je zaista trebalo ukinuti taj matični broj nebitno, ali mi smo imali broj sličan poput ovom identifikacijskom broju po kome smo mogli pratiti sve ove podatke. Naravno, i ova činjenica da sada uvedemo ovog trenutka kada usvojimo zakonom identifikacijski broj možemo ga podijeliti, to je vrlo lagalo i u tome se ja slažem sa ministrom Šukerom, mislim da sam ga dobro razumio. Dakle, nije problem podijeliti identifikacijski broj, pa to ćemo napraviti u roku od, tjedan, dva, mjesec dana, ali kako ćemo i taj identifikacijski broj koristiti, kako ćemo se odnosi prema njemu. Naglašavam i ponavljam, pa imali smo broj, imali smo broj čak od 13 znamenki, brojeva, prije 13 godina. Da li smo ga uspjeli iskoristiti? Ne mi smo ga ukinuli! imali, da smo pratili, da smo pratili sve ono što se događa u pretvorbi i privatizaciji, na jedan takav način kroz porezni sustav, kroz institucije pravnog sustava, dakle, mogli smo spriječiti korupciji. I sada kažemo da je ovo jedan od poluga i ja sam siguran da je ovo zaista preduvjet i poluga koja može poslužiti u velikoj mjeri upravo kao ta poluga za borbu i sprječavanje korupcije. Međutim, pitanje je kako i na koji način će institucije pravnog sustava, Ministarstvo financija i svi oni koji su zapravo nadležni primjenjivati ovaj identifikacijski broj. Međutim, nikada nije kasno. Naravno da će klub HDSSB-a podržati ovaj Zakon o osobnom i identifikacijskom broju jer nemamo praktično nikakvih značajnih primjedbi na tekst Zakona o osobnom identifikacijskom broju ali ja osobno imam dvojbu vezano za njegovu primjenu. Dakle, stvarnu primjenu i trenutak i ove rokove iskazano u prijedlogu zakona kada će ovaj identifikacijski broj zaista se moći u punom obimu u svim onim namjerama kakav je i naveden u ovom prijedlogu zakona primjenjivati. Da li će to zaista biti od 31. prosinca, odnosno 1. 1. 2011. godine. Klub HDSSB-a podržava ovaj zakon. Ivan (HDZ)** Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Pa netočni navod je da se ukinuo jedinstveni matični broj građana, o tome je govorio i ministar Šuker. I ovaj zakon predviđa da će se on još u jednom prijelaznom razdoblju koristiti. Naime, izmjenom zakona utvrdilo se samo da on ne može biti vidljiv na javnim ispravama jer on u svom sastavu sadrži osobne podatke, dakle, o datuma, godine rođenja, rođenja, dakle, smješta u bivše republike Jugoslavije, čak i općine. Prema tome, govori o spolu, to je bio razlog zašto se on nije, zašto on ne treba biti vidljiv. Međutim, taj jedinstveni matični broj kolega koristio se i u pretvorbi i privatizaciji i koristi se i danas kada trebate dobiti kredit itd.. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Drageca ni'. Gubi pravo na raspravu. Uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre, poštovani kolege i kolegice. Danas u vrijeme intenzivnog razvoja informatizacije i praktične primjene Interneta u doba poslovnog i javnog korištenja različitih informatičkih baza i podataka posve je razumljivo da se evo donese, da se uvede osobni identifikacijski broj, kao stalna identifikacijska oznaka za sve osobe u Republici Hrvatskoj. Razumljivo je to i iz razloga što je i izgradnja informacijskog društva na svim razinama putem programa E-Hrvatska uz primjenu informacije komunikacijske tehnologije i elektroničkog poslovanja prepoznata kao jedan od prioritetnih zadataka Vlade Republike Hrvatske. Kontinuirano povećanje iznosa za razvoj informacijskog društva predstavlja potvrdu spremnosti i odlučnosti Vlade Republike Hrvatske za nastojanja na daljnjoj izgradnji informacijskog društva. Gospodin Beus je rekao da Vlada nije ništa napravila da dođe do ovoga zakona. Smatram stvarno da to nije točno, do zakona, do primjene zakona, do implementacije može doći ako je ako su tijela državne uprave informatizirana. Dakle, treba reći da su ulaganja u informatizaciju kontinuirano da se povećava i samo je jedan podatak ako uzmemo ostvarenje 2007. godine proračun 2008. godine da je rast sredstava, odnosno ulaganja u informatizaciju tijela države uprave povećano za 46,35%. kada se informatiziraja tijela državne uprave, onda se može i primjenjivati ovaj osobni identifikacijski broj. Sigurna sam da u javnosti neće biti posebnih protivljenja i otpora njegovom uvođenju, samo javnosti treba jasno predstaviti njegov cilj, svrhu i sigurnost u primjeni. U biti mi već imamo sličnih iskustava u primjeni jedinstvenog matičnog broja građana a osnovne primjedbe na njegovo korištenje je to da odaje određene osobne podatke pojedinca kao što su godina i spol, te što je on izmjenom zakona postao neobvezujući, odnosno ne može se koristiti bez suglasnosti vlasnika broja. Kod primjene i kreiranja osobnog identifikacijskog broja to neće biti moguće jer će brojevi biti odabrani slučajnim izborom, biti će jedinstveni i neponovljivi i neće imati nikakve povezanosti sa osobom na koju se odnose. Obrazloženje o svrsi i cilj ovoga zakona, koje su dane uz prijedlog zakona su sasvim konkretna, sažete i razumljiva i mislim da nema potrebe ponavljati. Vjerujem osobno da će, osobni identifikacijski broj kroz praktičnu primjenu vrlo brzo integrirati u sve postojeće državne sustave, kao što su sudovi, gruntovnice, katastri, sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne zaštite, financijske agencije, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i druge institucije. brzo će se pokazati da on može zamijeniti postojeće brojeve zdravstvenog ili mirovinskog osiguranja a time u mnogome olakšati i pojednostaviti poslovanje ovih i drugih sustava. Neminovno je da će se ustrojstvom baze podataka sa osobnim identifikacijskim brojem i svim sustavima na nivou države omogućiti međusobna razmjena i korištenje tuđe baze podataka uz mogućnost brze i efikasne provjere traženih ili dobivenih informacija. Za građanina pojedinca mislim da je najvažnije to što će ustrojstvom osnovnih državnih sustava, na bazi osnovnog identifikacijskog broja omogućiti efikasnu zaštitu i sigurnost njihove materijalne i financijske imovine i osobnih podataka. Nadalje, izbjeći će se zlouporaba osobnih prava iz sustava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalnih pomoći, poticaja i državnih potpora. ja se nadam da se više neće dogoditi da osoba koja posjeduje vikendicu, neki luksuzni automobil prima socijalnu pomoć. Isto tako bit će i indirektnih koristi koje će biti teško mjerljive, ali će se s vremenom odraziti na poboljšanje uvjeta rada i poslovanja. Tako će na primjer, brza i učinkovita kontrola naplate poreza ili doprinosa omogućiti bolju naplatu prihoda od poreza i doprinosa. Recimo povećanje naplate doprinosa za mirovinsko osiguranje za 10% značilo bi mogućnost povećanja mirovina ili na drugoj strani eventualno smanjenje stopa doprinosa. Slično bi se dogodilo i sa porezima. Realno je za pretpostaviti da će se poboljšanje osjetiti i na ravnopravnoj raspodjeli tereta poreznih obveza, jer će porezni teret moći biti mjerljiv ekonomskom snagom svakog pojedinog obveznika što bi se svakako odrazilo na smanjivanje sivog tržišta i izbjegavanja plaćanja poreznih obveza. Prijedlogom zakona je propisano da ministar financija donosi pravilnik za provedbu zakona kojim će se propisati postupak određivanja, dodjele i dostave osobnog identifikacijskog broja u roku 4 mjeseca od dana stupanja na snagu zakona. A s obzirom na sposobnosti našeg ministra i dokazane rezultate o uređenju i transparentnosti državnog proračuna neće biti problema. Na kraju, s obzirom na kvalitetu, pripremu i stručnost u izradi ovog zakona, a vjerujem i ustrajnost i odlučnost u njegovoj primjeni, kontroli i provođenju predlažem da se on prihvati u tekstu i na način kako je predloženo u hitnom postupku. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, ministre i kolege zastupnici. Sigurno da bi bilo bolje da osobni identifikacijski broj smo imali prije 15 godina, 18 godina, sigurno da bi to bilo bolje. No na žalost nismo ga imali, dobro je da ga eto i sada imamo ovdje u prijedlogu i da u principu očekujemo da će on biti donijet. No ne vrijedi plakati za prolivenim mlijekom, tako da mislim sve ove rasprave koje se vraćaju jedno 18 godina unatrag su gubljenje vremena u ovom trenutku. Što se tiče uvođenja osobnog identifikacijskog broja za svakog građanina koji u Republici Hrvatskoj ostvaruje neko socijalno pravo omogućit će racionalizaciju sustava javne potrošnje na svim razinama. Sustav primjene jedinstvenog matičnog broja građana pokazao se nedostatnim, jer je izostala racionalizacija vođenja evidencija, odnosno ukidanje paralelnih evidencija. Iz samog matičnog broja se ne može zaključiti da li je netko živ ili mrtav, odnosno da li je građanin Hrvatske ili Crne Gore. Taj sustav su Slovenci u cilju pravljenja reda napustili i uveli svoj jedinstveni porezni broj koji se dodjeljuje prilikom rođenja svakog djeteta u Sloveniji. Sustav obveznog socijalnog osiguranja u većini zemalja svijeta obuhvaćen je jedinstvenom stopom i jedinstvenom vrstom doprinosa. Kod nas je svaka vrsta socijalnog osiguranja odvojena tako da imate obvezne doprinose za mirovinsko-invalidsko osiguranje, imate zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje. Sustav socijalne skrbi financira se iz drugih izvora većinom iz prihoda od poreza. Svaki sustav doprinosa ima svoj sustav evidencije. Racionalizacija sustava javne potrošnje podrazumijeva i racionalizaciju na području tzv. socijalnog osiguranja koje najčešće obuhvaća minimalna zdravstvena i mirovinsko osiguranje osiguranje i normalno naknadu za slučaj nezaposlenosti, te socijalnu pomoć. Sve te kategorije obuhvaćaju u svim pravima i minimalnu zdravstvenu zaštitu. Praksa je u svijetu da je identifikacijski broj socijalnog osiguranja temelj za ostvarivanje prava na svim područjima javne potrošnje uključujući i porezni sustav. U našem sustavu danas imamo 9 paralelnih sustava od kojih ni jedan ne zadovoljava u potpunosti. Porezna uprava ima svoj sustav, a kao zasebni sustavi organizirani su i sustav zdravstvenog osiguranja i sustav mirovinskog osiguranja i sustav dječjeg doplatka i Zavoda za zapošljavanje i socijalne zaštite i sustav zbrinjavanja branitelja itd. Svi ti sustavi vode svoje evidencije, svaki za sebe svoju, a svim tim evidencijama zajednički su osnovni podaci o socijalnom statusu građana. Rezultat te zbrke u sustavu su neriješeni socijalni slučajevi s jedne strane, a s druge strane ogromne muke građana kada trebaju realizirati svoja prava. Na žalost ima i slučajeva zlouporabe sustava kad pojedinci koriste naknade po više temelja iako na to uz uvid u jedan potpuni sustav ne bi imali pravo. Sustav osobnog identifikacijskog broja osim racionalizacije sustava javne potrošnje omogućuje efikasnu borbu protiv porezne utaje i nedozvoljenih korištenja socijalnih prava. Posebno je važno naglasiti kako se vodilo računa o zaštiti privatnosti kao pojma demokracije koji se često spominje u slučajevima stvaranja čvrstih evidencija o socijalnom statusu građanina i mogućim kasnijim zlouporabama. Uvođenje osobnog identifikacijskog broja ne znači i narušavanje privatnosti već pridonosi njenoj zaštiti, jer zaštita podataka o građanima i njihovom pravu na privatnost temelj je svakog suvremenog demokratskog sustava. Podaci koje pojedinac daje ovlaštenim osobama predmet su poslovne tajne. Ne mogu se koristiti osim za namjenu radi kojih su prikupljeni. Problem utvrđivanja socijalnog statusa građana u svijetu se rješava izdavanjem identifikacijskog broja obveznog socijalnog osiguranja. Na taj način se utvrđuje socijalni status svakog zaposlenog, ali i uzdržavanog člana obitelji. Osigurana je jednoobraznost podataka, nema dupliranja evidencije i nema nesporazuma. Uvođenje osobnog identifikacijskog broja stvara sustav jedinstvene, a ne razjedinjene evidencije. Vrijeme je da se to pitanje što prije riješi jer sporost i neučinkovitost sadašnjih paralelnih sustava i novcem, a i živcima sada plaćaju porezni obveznici. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Ivan Hanžek. **Hanžek, Ivan (SDP)** S obzirom da sam mislio taj podatak upotrijebiti u svojoj raspravi, ali evo kolega Kunst mi je dao priliku da u ispravku netočnog navoda to kažem. Prema podacima Fakulteta informatike i organizacije Varaždin sa susreta "Informatopolis" prije godinu i nešto dana, svaki građanin Republike Hrvatske nije u 8 evidencija nego u 16 evidencija koje međusobno, nažalost nisu povezani i zato imamo ovo stanje koje imamo. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu u raspravu u trajanju od 10 minuta u 12 sati i 33 minute. Naredni prijavljeni je uvaženi zastupnik Živko Nenadić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Evo ovo je jedan kratak prijedlog zakona, ali rekao bih ubojit. Moja rasprava će biti kratka, ali neće biti ubojita. Nema razloga. Dakle, radi se o uvođenju osobnog identifikacijskog broja u pravni sustav Republike Hrvatske kao stalne identifikacijske oznake svake osobe u Republici Hrvatskoj. Ovo jest i usklađivanje hrvatskoga poreznog zakonodavstva s pravnim stečevinama Europske unije. No, ja bih rekao da je još važnije povezivanje, evo i sad smo o tome slušali, povezivanje službenih evidencija koje se vode u Republici Hrvatskoj o osobama i o imovini, kao i uvezivanje za međunarodnu razmjenu podataka iz poreznih evidencija. Zašto je to važno? Pa porezna uprava će moći lakše i učinkovitije, nego do sada, pratiti promjene imovnog stanja građana i pravnih osoba, te ih uspoređivati sa plaćenim porezom. Naravno, time će se i jedan dio korupcije smanjiti. A nije nevažno imati podatke i zbog pravednije i poštenije raspodijele socijalnih davanja i raznih potvrda i potvrda. Slažem se da se na ovaj način može bolje rasporediti i porezno opterećenja građana. Jedna stvar mi nije dovoljno jasna, ne znam jesam li u pravu, ne znam zašto se odmah ne ide na, ne predviđa stvaranje središnje baze podataka, već, ako sam dobro razumio, kaže kad čeka se uspostava osobnog identifikacijskog broja u svim službenim evidencijama. Mislim da to može potrajati i pomalo smanjiti učinkovitost sustava. Čini mi se da je bolje odmah ići na stvaranje središnje baze podataka, a čim koji se ovaj realizira, ulazi u središnju bazu podataka. Ne znam jesam li dobro sve to razumio. Dakle, to elektronika danas vrlo brzo i učinkovito rješava i zbog svih razloga koje smo danas čuli i od ministra i od svih zastupnika i klubova, doista ovaj zakon treba podržati. Hvala

Naime, držim da je Zakon o osobnom identifikacijskom broju jedan od onih reformskih zakona koji svakako nadilazi svoju ulogu samo u poreznom sustavu. Dakle, on je prije svega jedna inicijacija, jedan doprinos velikom projektu umrežavanja, informatizacije kompletne javne uprave. I u tom smislu on nadilazi samo svoje značenje, dakle u okviru ove priče oko poreznog sustava. On je, prije svega znači značajan doprinos reformi javne uprave. Javna uprava je od koje očekujemo da bude u funkciji rješavanja i problema i svakidašnjih potreba i naših građana i naših gospodarstvenika, tako da bude u tom smislu i u funkciji razvoja poduzetništva. Mi znamo da smo imali u prošlosti problem sa rizičnosti ulaganja koja je bila vezana, prije svega za Domovinski Domovinski rat, za poračje, za probleme u okružju, za političku nestabilnost u okružju itd., no ako govorimo o razini inozemnih ulaganja, onda svakako treba spomenuti i problem birokracije, problem, ono što možemo i žargonski nazvati "šalterske trakavice" itd. u javnoj upravi koja je sigurno uvjetovala i, na neki način utjecala da i oni najuporniji poduzetnici, pa i neki strani ulagači odustanu od tih ulaganja. Što je bio problem takvoga stanja? Prije svega nasljeđe i mentalitet. Nasljeđe vezano za prošli sustav koji nije funkcionirao na način da je vrijeme novac i nedavno je o tome govorio i sam premijer, no imamo svi kao građani i kao poduzetnici takva iskustva, dakle i svi su na neki način prošli onu priču sa šalterima, sa šetanjem od ureda do ureda, sa viškom papira, dokumentacije itd. i mislim da upravo ovaj zakon je na tragu da bi objedinjavanjem, umrežavanjem i informatizacijom javne uprave trebao riješiti dio tih problema. Isto tako, imali smo u toj javnoj upravi ponekad i selektivnu ili, rekao bih pomalo i negativnu selekciju gdje nismo imali selektivno razrađen sustav nagrađivanja, pa nam je zbog toga dio, možda i onih najkvalitetnijih kadrova otišao iz državne uprave. Također, slijedeći problem bili su propisi koji su nekad sami po sebi proizvodili dodatno administriranje, proizvodili nova radna mjesta, povećavali administraciju, proizvodili nove papirologije i dokumente, no mislim da upravo ovim zakonom se udara temelj za jednu radikalnu promjenu rada i načina rada u javnoj upravi. Dakle, mi ćemo imati, vezano i uz usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, ali i za mehanizmima nadzora svih tih silnih zakona koje će se kojima ćemo se uskladiti sa zakonodavstvom Europske unije, morat ćemo povećati nadzor. I tu će sigurno doći do dodatnog zapošljavanja u državnoj upravi, koje će prije svega ići u smjeru povećanja inspekcijskih službi, dakle nadzornih službi koje bi trebale osigurati bolji nadzor trošenja proračunskog novca, ali isto tako u sferi potpora, subvencija, efikasnije naplate poreza. I sada kada dolazimo već do tog nadzornog kontrolnog mehanizma i problemima u javnoj upravi, onda je, smatram da je ovaj zakon na neki način prekretnica i da će informatizacija i umrežavanje sustava javne uprave, znači bitno otkloniti sve ove i naslijeđene probleme i općenito probleme u sustavu. Imati mogućnost u svakom trenutku, dakle upisom 11 znamenki, imati uvid u nekretnine, u dionice, u pokretnine, u imovinu svakog građanina, svake pravne osobe, imati mogućnost usporedbe te imovine sa onim prihodima, sa svime onime što je u imputu oporezovano na jednom mjestu. Isto tako moći građanima Republike Hrvatske na jednom mjestu, dakle izdati sve potrebne ili veliki broj potrebnih dokumenata za koje je prije trebalo niz šaltera, mislimo da je to prava prava reforma i prava promjena na bolje i sigurno da je to na neki način i vrh napora koji se ulaže u efikasnost javne uprave. Ovaj zakon neće riješiti sve, dakle potrebno je puno energije, puno novca uložiti, puno obuke ljudi koji će raditi na uspostavljanju ovog sustava kako bi sustav saživio. Dakle neće ići ništa preko noći, no uvjereni smo da će u jednom kontinuitetu ovaj osobni identifikacijski broj lakše ući u trag mutnim poslovima, da će se lakše ući u trag onim ljudima koji nemaju ni zvanja, ni znanja, niti se čime bave, ne znamo što rade, voze Mercedese, grade vile, da će ući u paukovu mrežu ovoga zakona o identifikacijskom broju i da će morati dokazati kome i gdje plaćaju poreze i da ih tu neće poštedjeti niti državna granica. Jer će taj Jer će taj identifikacijski broj biti razmjenjiv, on će biti i komparativan na međunarodnoj razini, prema tome neće se više moći niti prelaskom preko granice, niti izmiještanjem toga kapitala i svega toga što je nezakonito stečeno neće se moći prikriti trag. u prošlosti slučaj da je, kako je dao informaciju državni tajnik, da je bilo negdje preko tisuću provjera upravo tih ciljanih, sumnjivih slučajeva, međutim da uglavnom su na sudu padale te prijave i te tužbe, jer jednostavno porezni sustav i općenito ovakav sustav nije mogao to podržavati, dakle nije mogao dati dovoljno dokaza i nije mogao kontinuirano pratiti cijelu situaciju, dakle oko stjecanja imovine i oko plaćanja poreza. Također ono što smatramo važnim je da se trebaju svakako spriječiti zlouporabe. Dakle mora postojati jasna procedura, jasno propisan protokol po kojem se ti podaci ovo što je ministar govorio, smiju koristiti i tko ih smije uopće koristiti. ti podaci ne smiju biti iskorištavani u dnevnopolitičke svrhe, u obračunu sa nekim ljudima itd. nego mora biti način dakle i mogućnost uopće dolaska do tih podataka, manipulacije tim podacima. Znači kroz strogo kroz strogo propisane protokole, dakle da se točno zna tko ulazi u tu bazu podataka, tko je uzimao i kakve podatke. To ne smije znači biti u funkciji diskvalifikaciji ljudi i osoba i nikako se ne bi smjelo dopustiti u sustavu da to bude da ne kažem na teret nečije savjesti jel' da, da to počiva na savjesti onog čovjeka koji tamo radi nego da se kroz kažem stroge protokole jasno to sve skupa propiše. Na kraju izražavam zadovoljstvo donošenjem ovog zakona. Isto tako izražavam zadovoljstvo onom najavom koju je rekao državni tajnik da bi u budućnosti i uvođenjem ovog lobija, ovog identifikacijskog broja državna porezna uprava mogla za sve građane ispunjavati porezne prijave i organizirati cijeli taj posao što mislim da to ide stvarno na zadovoljstvo svih onih koji ga plaćaju, koji su godišnje obvezni ispunjavati te prijave. Smatramo da će biti bolja naplata poreza, bolja kontrola državnog novca, da će se smanjiti administriranje i ono što mislim da je važno iz ove rasprave, da su svi klubovi, a to sam i na samom našem odboru kada smo imali, da jednostavno podrže ovaj zakon, jer za provođenje ovakvog reformskog sustavnog zakona potrebno je imati i konsenzus politike i konsenzus javnosti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Vesna Buterin. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre, dame i gospodo zastupnici. Donošenje Zakona o osobnom identifikacijskom broju omogućiti će da svi građani Hrvatske i sve hrvatske tvrtke ali i svi stranci koji žive i rade u Hrvatskoj imaju svoj osobni identifikacijski broj putem kojeg će se povezati sve postojeće službene evidencije i registri. Uvođenjem osobnog identifikacijskog broja stvoriti će se sustavan i cjelovit registar podataka o građanima i poduzećima na razini cijele države i s najvećim brojem podataka koji do sada postoje po raznim institucijama. Pomoću novog osobnog identifikacijskog broja državne institucije moći će identificirati sve raspoložive podatke o nekom građaninu ili poduzeću uključujući ono što je najvažnije, i stanje njegove imovine. Ovaj broj zapravo predstavlja jedinstveni broj koji će služiti kao identifikacija građanina odnosno tvrtke u poreznom, zdravstvenom i mirovinskom sustavu, tj. u svim segmentima koji zahtijevaju identifikaciju. Dugoročno njegovo uvođenje smanjiti će i troškove administriranja. Osobni identifikacijski broj je i dio obveze Hrvatske da u približavanju Europskoj uniji uvede transparentan sustav naplate poreza na dodanu vrijednost i uvede jedinstveni broj za tu poreznu obvezu. Osobni identifikacijski broj će voditi ka uspostavi jedinstvenog registra svih poreznih obveznika što je jedan od preduvjeta za još čvršću i učinkovitiju borbu protiv korupcije. Naime, evidencija o tome tko što posjeduje i kako je stekao to što posjeduje, pruža učinkovitu osnovu za antikorupcijsku borbu. Uvođenjem ovog broja uvesti će se reda isto tako u fiskalni i financijski sustav države te smanjiti mogućnost prijevara, a jedan od ciljeva njegovog uvođenja je povećanje učinkovitosti poreznog sustava državnih i drugih institucija i kao što sam ranije naglasila, borba protiv korupcije. Ono što je bitno jest da će omogućiti praćenje promjena imovinskog stanja građana i pravnih osoba, usporedbu promjene imovinskog stanja s prijavljenim prihodima i primicima te uvid u imovinsko stanje građana za precizno određivanje i praćenja prava na na socijalne naknade i olakšice. Osobni identifikacijski broj omogućiti će i rješavanje problema izbjegavanja plaćanja poreza, jer će se kod svake kupovine imovine ili vrijednosnih papira, taj broj morati jednostavno upisivati. Više neće biti moguće da netko tko ne prijavljuje prihode, kupuje automobile ili nekretnine zato jer će zahvaljujući osobnom identifikacijskom broju biti evidentirane sve njegove legalne zarade na koje je porez plaćen, ali i svaka kupnja nekretnine i ostale imovine. Neće se događati situacije da npr. netko tko je prijavljen na Zavodu za zapošljavanje i prima socijalnu naknadu, kupuje stan ili auto. Uvođenjem osobnog identifikacijskog broja dovest će do toga da se kod većine poreznih obveznika pojavljuje potreba da prijavljuju stvarne zarade, pa će se time u velikoj mjeri ograničiti i siva ekonomija, a tijekovi novca skrenut će se u legalne sfere. Porezna tijela će u svakom trenutku imati potpun i opsežan uvid u sve financijske operacije svakog pojedinca i svake pravne osobe. Uvid u osobni identifikacijski broj pružit će poreznim tijelima mogućnost razotkrivanja ilegalno stečene imovine, što do sada nije bio slučaj. Osim toga, pomoću identifikacijskog broja moći će se preciznije odrediti i pratiti tko ima pravo na socijalnu naknadu, te na porezne i druge olakšice, što će osigurati pravedniju raspodjelu socijalnih davanja i olakšati kontrolu lažnih potraživanja socijalnih naknada. I na kraju, ono što želim naglasiti je da pozdravljam i u potpunosti podržavam konačni prijedlog Zakona o osobnom identifikacijskom broju, jer će on, uz ostalo, stvoriti i preduvjete za transparentnu ekonomiju i sustavno suzbijanje korupcije i gospodarskog kriminala. Hvala. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Nema je, gubi pravo na raspravu u ovoj točki dnevnog reda. Uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Kratko, nekoliko razmišljanja, u pojedinačnoj raspravi, vezano za Prijedloga zakona o osobnom identifikacijskom broju sa stajališta osiguravanja djelotvornijeg i pravednijeg sustava socijalnih davanja. Činjenica koja se nameće je da će točnim praćenjem imovinskog stanja građana, socijalne pomoći biti dodijeljene onima kojima su stvarno potrebne i to u većem iznosu. Sa stanovišta jedinica lokalne samouprave, gradova i općina u kojima rade socijalna vijeća, upravo sa ciljem pravedne pomoći stanovništvu koji imaju status socijalnih kategorija. Osobni identifikacijski broj olakšati će proceduru prikupljanja podataka po imovinskom cenzusu pojedinih potencijalnih korisnika pomoći, kao i plaćanje ostalih vidova pomoći koje korisnik prima. Činjenica je da to do sada nije bilo baš jednostavno. Građani su morali na nekoliko mjesta prikupljati dokumentaciju, a ponekad je bilo problema i sa utvrđivanjem istinitosti, jer nisu dostavili sve potrebne uz izjave da nemaju pojedine vrste imovine ili pojedine vrste prihoda koje je trebalo iskazati prilikom podnošenja zahtjeva za socijalnu pomoć, a što se nije moglo sa sigurnošću potvrditi. Također, oni "sposobniji korisnici" korisnici" socijalne pomoći, na različitim mjestima u gradu, županiji ili različitim socijalnim ustanovama koristili su mogućnosti dobivanja socijalne pomoći, a da o tome nitko od davatelja pomoći nije imao cjelovitu informaciju. Uz ostalo, to narušava i kompletnu socijalnu sliku jednog grada, općine, pa i same države. Upravo uvođenjem osobnog identifikacijskog broja obadva navedena nedostatka biti će potpuno isključena ili barem smanjena tj. građani će jednostavnije prikupljati potrebnu dokumentaciju ili će to raditi tajnici socijalnih vijeća koji su obično i profesionalni zaposlenici u gradovima i općinama. Dokumentacija će biti kompletna i istinita. Također, moći će se objediniti sve vrste primanja pojedinih socijalnih kategorija na širem području, a sve navedeno pojednostavljeno korištenjem osobnog identifikacijskog broja za svakog korisnika. Sve ranije navedeno dovest će do toga da će biti prepoznate prave tj. stvarne socijalne kategorije građana koji su u potrebi, kojima će na raspolaganju biti više sredstava iz različitih izvora. U konačnici to može dovesti do poštenije, ali i racionalnije podjele sredstava socijalne pomoći do stvaranja stvarne socijalne slike u pojedinom gradu, općini, pa i cijeloj državi, a upravo na to ukazuju iskustva europskih zemalja. Zbog navedenog, a i svih ostalih pozitivnih pomaka koji se očekuju uvođenjem osobnog identifikacijskog broja dajem punu podršku prijedlogu ovog zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Željko Turk. Uvažene kolegice i kolege zastupnici. Dozvolite da se i ja obratim sa nekoliko riječi. Dakle, neosporna je činjenica da je osobni identifikacijski broj kao broj koji se uvodi kao stalna identifikacijska oznaka u Hrvatskoj, nešto što je sastavni dio i način ponašanja u demokratskim zemljama koje za to koriste različita nazivlja, od poreznog ili fiskalnoga broja ili nekoga trećega naziva. Dakle, iz toga proizlazi i jasna činjenica da i prijedlogom ovog Zakona o osobnom identifikacijskom broju sa njegovim konačnim prijedlogom, radimo i dio usklađenja sa europskom pravnom stečevinom, pa zašto to još jedanput ne spomenuti. Bitno je reći također da u okviru postavljanja ovog nekog zakona i za razliku od matičnoga broja, uvođenje i primjena OIB-a je strogo poštivanje privatnosti građana, što svakako i u ovoj prilici pozdravljam. Važno je reći i to, kao što je gospodin ministar rekao, i u radnim materijalima imamo da u okvirima pa nepunih ili oko stotinjak milijuna kuna iz državnog proračuna predviđenih sredstava, jasno i nedvosmisleno se zaključuje da se određivanja i dodjela tog osobnog identifikacijskog broja provodi bez direktnog troška osoba kojima se dodjeljuje. Ono što smatram osobito važnim jeste da svi oni podaci, svih službenih evidencija koje se u svakodnevnom životu događaju, neće u najvećem dijelu više odrazivati na sam direktan život građana i kroz njihove neprestane odlaske pred šaltere. Ali neovisno o tome, svakako da kroz upravo ovo objedinjavanje ovog sustava, smanjuje se ukupna birokracija u državnim i inim službama, neovisno što za sam ovaj projekat će biti potrebito i povećati određeni broj ljudi, a istovremeno se i povećava ukupna radna radna učinkovitost državnog i inog aparata. Jasno je i točno da je donošenje ovog zakona samo pretpostavka i stvaranje preduvjeta za njegovu primjedbu, a da upravo kroz nadležna tijela i njegovu primjenu u praksi moći ćemo ukupno ocijeniti njegovu učinkovitost. Svakako, jasno je i točno da se dobiva znatno bolji pregled nad imovinom građana i pravnih osoba. To je ono što ja smatram ovdje osobito važno priliv i tijek toka novca koji je problem ne samo ove mlade hrvatske demokracije nego i demokracija velikih i većinom razvijenih demokratskih zemalja na ovaj način svakako bitno vjerujem da smanjujemo mogućnosti onog tijela novca kojeg svi mi zovemo pranje novca. Ali ovdje se usuđujem reći još nešto. Kolega Kovačević je govorio o tome da je bitno na kvalitetan način zaštititi upotrebu svih tih podataka. Uz poštivanje ovog načela koje je on rekao ja smatram da je nešto još također bitno. Pa bitno je to da kroz transparentnost tih podataka definitivno će se smanjiti mogućnost dnevno špekulativnog i inih raznih informacija koje su vezane upravo uz javne ljude i one kroz koje tijek i priliv tog novca može biti interesantan. Pa da konkretiziram. Prije dva do tri dana u dnevnim tiskovinama uz ime Željka Turka gradonačelnika i saborskog zastupnika pronijela se sumnja njegovih ukupnih primanja kroz plaće u Saboru, kroz honorarna primanja u gradskom poglavarstvu, kroz naknade u skupštini komunalnoga poduzeća i ničim izazvan, ničim potaknut ni kriv ni dužan čitav dan ili dva, tri dana morao je objašnjavati kako novinarima tako i mojoj zastupničkoj javnosti da to što je izražena sumnja a ona je dobrim djelom a kada je u tiskovinama ispada istina nešto što ne odgovara istini. Duboko vjerujem i toplo se nadam da upravo podaci ovako prezentirani u financijskom obliku koji nedvosmisleno govore o ukupnom tijeku svih financija će dobrim djelom onemogućiti dnevna politička i špekulativna nagađanja a za koje sam siguran da najveći dio svih nas koji su ovdje danas ovdje u ovoj dvorani ili inače ponekad opravdano ali najvećim djelom neopravdano izloženi u obavljanju svoje svakodnevne osobe posebice kao javne osobe. Želim reći još nešto, da uz situaciju priliva sredstava i njegove kontrole na ovaj način i definitivno kvalitetnije možemo pratiti i sve one kategorije koje spadaju u domenu socijalne kategorije našega stanovništva i ljudi te danas kao gradonačelnik a vjerujem da dijelim sudbinu svih vas našao sam se puno puta u situaciji dnevnog odlučivanja na poglavarstvu svoga grada a u mom gradu u okviru socijalnih davanja iz gradskog proračuna imamo skoro pa 2 milijuna kuna. Kada smo na različite načine po pojedinim temama i problemima od Zavoda za socijalnu skrb pa do ostalih segmenata koji su vezani uz socijalu tražimo podatke o ljudima, o pravnim osobama kojima je u datom momentu potrebita pomoć ili na neki drugi način donijeti odluku. Definitivno da na ovako predvidljiv načini transparentno i u kratkom roku na pravilno zatražen način imat ćemo podatke koji će jasno i nedvosmisleno govoriti da donesemo pravilne i kvalitetne odluke koje će pomoći onima kojima je potrebno ali i sa druge strane a i toga smo dobrim djelom svi svjedoci, odgovoriti negativno onima koji su se često našli u situaciji da ili traže sredstva ili neke druge oblike pomoći a za to nemaju uvjeta niti za to imaju potrebe. Kao što sam rekao donošenje ovog zakona samo je stvaranje osnovnih pretpostavki za njegovu primjenu. Dakle, implementacija u praksi u kojoj je dakle nadležno ministarstvo na čelu s ministrom Šukerom ima izuzetno veliki i delikatan zadatak, da u vremenu koje je pred nama zaista tako prihvaćen zakon i provede u praksu. Svakako da u okviru prijedloga ovoga zakona dajem njegovu podršku i osobno ću glasati za njega. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Hvala.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Podržavam Prijedlog zakona o osobnom identifikacijskom broju, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 24. travnja 2008. godine. Prijedlog zakona predstavlja novinu kojim se predlaže uvođenje osobnog identifikacijskog broja u pravni sustav Republike Hrvatske kao stalne identifikacijske oznake svake osobe u Republici Hrvatskoj. Uvođenje osobnog identifikacijskog broja proizlazi iz dva razloga. Prvo zbog usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja hrvatskog poreznog sustava s pravnom stečevinom jer svi dobro znamo da sadašnji jedinstveni matični broj građana ne zadovoljava zadane europske kriterije a zabranjena je isto tako javna upotreba tog broja u Republici Hrvatskoj. Drugo, zbog povezivanja svih službenih evidencija koje se vode u Republici Hrvatskoj o osobama i imovini na način d bi se navedeni broj koristio u evidencijama državnih i drugih institucija. Uvođenjem osobnog identifikacijskog broja moći će se lakše i učinkovitije pratiti promjene imovnog stanja građana i pravnih osoba te ih uspoređivati s prijavljenim primicima i prihodima odnosno uplaćenim porezom. Naime, osobni identifikacijski broj prati kako priliv tako i tijek kretanja novca čime se stvaraju preduvjeti za sustavno suzbijanje korupcije i gospodarskog kriminala. Osim toga moći će se preciznije odrediti i pratiti stjecanje prava na socijalnu naknadu te porezne i druge olakšice a što bi osiguralo pravedniju raspodjelu socijalnih davanja. Isto tako, uvođenje osobnog identifikacijskog broja omogućiti će povezivanje podataka između svih službenih evidencija što će svakako olakšati građanima prikupljanje dokumenata u ostvarenju njihovih određenih prava i smanjiti administrativna i birokratska opterećenja i troškove obzirom da će nadležno tijelo po službenoj dužnosti od ostalih tijela moći samo zatražiti i osigurati potrebne podatke. Iz prijedloga zakona proizlazi da je osobni identifikacijski broj jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv. Te se ne smatra osobnim podatkom, čime je omogućena njegova javna upotreba, po čemu se i razlikuje od jedinstvenog matičnog broja građana koji kao osobni podatak podliježe propisima o zaštiti osobnih podataka. Inače, osobni identifikacijski broj po službenoj dužnosti bi određivalo i dodjeljivalo Ministarstvo financija, odnosno porezna uprava, dok bi donošenje pravilnika o provedbi zakona bilo u ovlasti ministra financija. Prijedlogom zakona osobni identifikacijski broj određuje se i dodjeljuje pojedinačno hrvatskim državljanima koji bi istog stjecali rođenjem, odnosno po upisu u knjigu državljana. Zatim, pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji bi ga stjecali osnivanjem i upisom u nadležne registre i strane osobe koje bi osobni identifikacijski broj stjecale u trenutku kada bi nastao povod za njihovo praćenje na području Republike Hrvatske. Nadalje, ovim prijedlogom zakona propisuje se da su korisnici osobnog identifikacijskog broja, kako državna tijela tako i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti. Prijedlog zakona također propisuje kažnjavanje za prekršaj novčanom kaznom od 1000 do 10000 kuna, obveznika osobnog identifikacijskog broja. A isto tako i odgovorne osobe, korisnika osobnog identifikacijskog broja ako ne koriste ovaj broj na zakonom propisani način. Zakon bi stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine, od kada će se, rekao bih, u navodnike "novim osobama" početi dodjeljivati osobni identifikacijski broj. Dok je za zatečene osobe predviđena dodjela osobnog identifikacijskog broja do kraja 2010. godine kada bi sve postojeće evidencije trebale prihvatiti ovaj broj za sve osobe, što predstavlja ujedno i preduvjet formiranja središnje baze podataka kao centralnog registra na nivou porezne uprave, svakako uz propisivanje striktnih odredbi o dostupnosti i korištenju podataka iz te baze. Dok bi se za međunarodnu razmjenu podataka osobnog ovog broja koristio po prijemu Republike Hrvatske u članstvo u Europsku uniju. Na kraju smatram da treba podržati donošenje Zakona o osobnom identifikacijskom broju koji predstavlja još jedan korak u ukupnoj informatizaciji i modernizaciji državne uprave čime će se prvenstveno povećati učinkovitost poreznog sustava, te uopće povećati učinkovitost državnih institucija, a smanjiti korupcija i gospodarski kriminal, kao također i birokratska i administrativna opterećenja građana. Izvlite. **Matković, Borislav (HDZ)** Uvaženi gospodine predsjedniče, uvaženi gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Mislim da ovaj prijedlog uvođenja osobnog identifikacijskog broja treba podržati iz mnogo razloga, ali ja ću navesti samo jedan koji je samo ono što će nadopuniti primjerom prethodna izlaganja nekih kolega. Naime, mi kao ljudi koji radimo u jedinicama lokalne samouprave, posebno mi kao gradonačelnici poglavarstvima doživljavali smo razne neugodne, dakle, scene. Konkretno. Kod mene u mom Vrgorcu nema niti jedne godine, ni jednog mjeseca, da tako kažem, praktično niti jednog dana a da uvažene kolege iz opozicije SDP-a, zajedno sa dvojicom nezavisnih liječnika konstantno nas …/Govornik se ne razumije./… državnom odvjetništvu, dolazi i u grad KRIMPOLICIJA i nikada ništa, zato nitko nikada nije moralno niti odgovarao a niti se ispričao. Zbog toga mislim da će uvođenje ovog osobnog identifikacijskog broja pružiti mogućnost svakom od njih da vidi što to ima Boris Matković i svaka osoba xy u gradu i u poglavarstvu. I onda će moći ako misli da treba promptno i djelovati. Stoga, držim da treba podržati u svakom slučaju donošenje ovoga osobnog identifikacijskog broja. Na redu je gospođa zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine tajniče, poštovane gospođe i gospodo, kolege zastupnici. Pa evo ja ću reći, ne zamjerite mi da sam zapravo guštala od samoga početka čitati prijedlog ovakvog jednog zakona, do preko obrazloženja predlagatelja u osobi ministra gospodina Šukera, a jednako tako, evo, uživam zapravo i čuti i klubove zastupnika, jednako i pojedinačne rasprave gdje ćemo se definitivno nadam se složiti i jednoglasno podržati donošenje ovoga zakona jer za to postoji puno dobrih razloga. Među kojima prvi zapravo po mojim skromnim prosudbama je kvalitetniji život svih naših sugrađana, odnosno građana u Republici Hrvatskoj jer on jamči definitivno ukupni gospodarski rast na području cijele Republike Hrvatske. Jednako tako sprječava u značajnoj mjeri korupciju. I ono što je, na što sam ja osobno vrlo zapravo osjetljiva je pravedniji princip supsidijarnosti i solidarnosti kada govorimo o sustavu socijalne skrbi. Poglavito kada znamo da korisnici tih prava sa naslova zakona o socijalnoj skrbi i ostalih zakona više neće morati hodočastiti i kucati na stotinu vrata kada su pritisnuti bolestima, neimaštinom. Jednako tako svim onim situacijama koje su im zapravo omogućili i stvorili se preduvjeti za korištenje svojih prava da bi na jednome mjestu bili pošteđeni svih zapravo trauma i na taj način ostvarili svoja prava razumijevajući da je Hrvatska između ostaloga pravedna i socijalna država. A ovo je zakon koji zapravo na vrlo sustavan i učinkoviti način rješava i dovodi definitivno do pravedne i socijalne države. Ono što je također bitno kazati da je dodjela identifikacijskog broja prema našim građanima nepolućuje, odnosno ne istiskuje nikakav direktni trošak za svih njih. Nemam nakanu ponavljati sve ovo što su kolege zastupnici već kazali, ali neke situacije, odnosno opservacije ću morati ponoviti jer između svih službenih evidencija s kojima danas raspolažemo mi ćemo u svakodnevnom životu naših građana omogućiti da ne prolaze kroz traume prikupljanja dokumenta kako bi i na taj način bili pošteđeni a da ne govorim koliko bi u koordinaciji državnih službi će se zaštediti vremena jednako kao i onih stručnih osoba koje će to vrijeme moći upotrijebiti i koristiti upravo u smislu stručnih savjeta i pomoći neukim strankama koje definitivno i Zakon o općem upravnom postupku upućuje koji su zaposleni u državnoj upravi. Također je bilo govora i o praćenju priliva i tijeka kretanja novca koji je definitivno vrlo transparentan način upravljanja i sustavnog praćenja svega što se događa u toj zoni, a poglavito u cilju suzbijanja korupcije i gospodarskog kriminala. A pravičnija raspodjela socijalnih davanja i kontrola lažnih potraživanja socijalnih naknada, ne zamjerite ali ja ću morati raščlaniti, jer definitivno nismo govorili o toj raščlambi, da su socijalna davanja čisto radi hrvatske javnosti. Ona sadržava puno prava koje naši građani ostvaruju i to sa različitih izvora počevši od resornog Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi preko jedinica lokalne samouprave. Dijelom je bilo govora i o velikim zapravo i ne samo senzibiliziranošću već i proračunskim stavkama u jedinicama lokalne samouprave koje idu čak i preko 5% ukupnih proračunskih sredstava, a govorimo o pravima na uzdržavanje, pravima na osobnu invalidninu, jednokratnim novčanim pomoćima i ono što također nismo čuli ovdje a to je jedan značajan krug naših građana koji koristeći svoje zakonsko pravo smještaja u ustanovi socijalne skrbi poglavito kada govorimo o osobama treće životne dobi u tom prostoru se događaju situacije koje će sigurna sam ovaj Zakon o uvođenju identifikacijskog osobnog broja vrlo kvalitetno riješiti. Jer će i osoba koja se pojavljuje u situaciji osobe koja nudi doživotno uzdržavanje kad će sigurna sam biti spriječen koristiti i institut pomoći i plaćanja razlike od pune cijene koštanja usluge i smještaja u ustanovi socijalne skrbi i visine mirovine koju naš korisnik ima. Također je bitno i reći da će Ministarstvo financija jer ovdje smo čuli opservacije kako će se to sve događati, kako će se moći implementirati zakon, kako ćemo ga pratiti. Ali ono što ću ponovo kazati da mene osobno veseli da je Ministarstvo financija će provesti temeljitu edukacijsku kampanju i naravno da će u ovom slučaju i u provedbi ovog zakona očekuje se i značajna uloga od strane medija. Pored toga, u funkciji će uskoro biti i zasebna redovito ažurirana web stranica ministarstva na kojoj će građani Republike Hrvatske moći dobiti sve informacije, a koje su vezane uz ove. S obzirom da ovaj zakon donosi višestruke koristi za sve građane Republike Hrvatske ovaj ću prijedlog zdušno podržati u proceduri donošenja po hitnom postupku objedinjujući prvo i drugo čitanje. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin Nenad Stazić. Izvolite. Gubi pravo rasprave o ovom pitanju. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Nema. Izvolite. Nema. Gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ja sam ovdje u ovome uvodnom dijelu prije rasprave klubova bio naveo da se konačno nadam, ali sada sam apsolutno siguran da će jedan zakon u ovome Saboru biti jednoglasno prihvaćen. Jer svi skupa smo svjesni koliko je ovaj zakon bitan i koliko je bitno za Hrvatsku državu da ga se što hitnije i što prije donese. Naime, pred nama se nalazi Prijedlog zakona o osobnom identifikacijskom broju kojim se predlaže uvođenje osobnog identifikacijskog broja u pravni sustav Republike Hrvatske. Odmah na početku bih želio nešto poručiti svima onima koji su prethodno nastupali u javnosti i govorili da se sa donošenjem, navodno da se sa donošenjem ovoga zakona kasni i bilo je takvih riječi i danas iako je rasprava po ovoj točci dnevnog reda dosta tolerantna nekoliko rečenica. Evo ja ću pokušati to reći na način, za dobre ideje i lijepe riječi nikad nije kasno, jer dobra djela i dobre riječi uvijek su dobro došle kad one dolaze i kada se izreknu, odnosno kada se ta djela učine. Uvjeren sam da je ovakav način razmišljanja pozitivan, da širi jedno ozračje optimizma, znači svjetlijeg gledanja na našu budućnost. Jer imam ponekad osjećaj da nam ovdje u Saboru kad raspravljamo o određenim temama tog optimizma fali. U tome kontekstu uvijek se rado sjetim riječi našeg premijera, predsjednika Vlade dr. Ive Sanadera koji je jednom prigodom, zaista se ne sjećam točno kada je to bilo i gdje, rekao “pa gospodo draga ja osobno nikad nisam upoznao pesimistu koji je ostvario bilo kakav cilj“. Mislim da su te riječi stvarno velike riječi i da moramo u buduće u Saboru, pozivam vas da razmišljamo na takav optimističan način jer takvim načinom ćemo promijeniti i percepciju naše javnosti, tu negativnu percepciju koja ima prema hrvatskim političarima i nama političarima koji sjedimo u Hrvatskom saboru. Stvarno me raduje činjenica da je danas rasprava po ovoj točci dnevnog reda stvarno tolerantna i u tome duhu i nadam se da će i u buduće takvih rasprava biti sve više i više. Sada ću nešto reći o samom prijedlogu zakona, odnosno pokušati definirati pojam osobnog identifikacijskog broja, razlučiti obveznike i korisnike osobnog identifikacijskog broja, osvrnuti se na razloge njegove implementacije u pravni sustav Republike Hrvatske, namjerama njegova uvođenja, svrsi odnosno ciljevima koji se žele postići primjenom zakona, te nešto o mogućnostima koje nam taj zakon otvara odnosno što nam uvođenje osobnog identifikacijskog broja nudi. Dakle, u suštini osobni identifikacijski broj predstavlja stalnu identifikacijsku oznaku obveznika broja koji će opet korisnici toga broja ali i sami obveznici biti dužni koristiti u svim službenim evidencijama u svom svakodnevnom radu i prilikom razmjene dokumentacije i podataka. Broj se sastoji od 11 znamenki i mislim da je o tome bilo puno riječi i ne treba previše u tome dijelu više se ponavljati. Sukladno članku 5. prijedloga zakona, ali i po logici stvari, obveznici osobnog identifikacijskog broj su osobe kojima se isti određuje od strane Ministarstva financija, odnosno porezne porezne uprave, dakle radi se o pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i strancima za koje se stekao, ili dogodio povod njihova praćenja. S druge strane, korisnici osobnog identifikacijskog broja su oni koji će taj osobni identifikacijski broj koristiti u svom svakodnevnom radu, dakle u svim službenim evidencijama i u razmjeni podataka, dakle to se odnosi na državna tijela, lokalnu samoupravu, pravne osobe koje su dijelom ili u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe koje se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske, dijelom ili u potpunosti i one pravne osobe koje imaju javne meni su tri temeljna razloga zbog kojih se ovaj zakon donosi, odnosno uvodi osobni identifikacijski broj. Prvi razlog možemo naći u potrebi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Drugi razlog je taj što jedinstveni matični broj građana ne zadovoljava europske standarde u pogledu broja znamenki, a i zbog poznate činjenice da taj je broj tajan, odnosno da se može koristiti samo u slučajevima ako osoba koje se tiče taj broj to odobri. I po meni, onaj treći razlog koji smatram da je najbitniji. Mi ovaj zakon trebamo, ustvari donosimo radi nas samih i radi naše političke volje i mislim da je to temeljni i osnovni razlog donošenja ovoga zakona. Uvođenjem osobnog identifikacijskog broja namjeravaju se stvoriti pretpostavke za međunarodnu razmjenu podataka iz poreznih evidencija u koje će Republika Hrvatska biti obvezna sudjelovati tek u trenutku kada postane punopravna članica Europske unije, što je člankom 21. ovog zakona i predviđeno. Te konačno, povezat će sve službene evidencije koje se vode u Republici Hrvatskoj, za što će biti potrebna modernizacija državne uprave i stvaranje informatičkih pretpostavka svih onih koji će biti korisnici osobnog identifikacijskog broja. Mislim da je o tome ministar, gospodin Šuker dosta toga govorio. Uvažavajući, dakle slijedeće činjenice da se prijedlogom zakona predviđa povezivanje svih službenih evidencija koje nadležna tijela putem različitih registara, upisnika, popisa, matica i sličnih evidencija vode u Republici Hrvatskoj, o osobama, odnosno obveznicima broja te njihovoj imovini, imovinskim pravima i obvezama, da će ministarstvo financija, odnosno porezna uprava moči lakše i učinkovitije, nego do sada pratiti promjene imovnog stanja građana i pravnih osoba, uspoređivati ga sa svim prijavljenim primicima i prihodima kao i uplaćenim porezima, te ne taj način dobiti znatno bolji pregled nad imovinom građana i pravnih osoba, da će se moći preciznije određivati i pratiti tko ima pravo na socijalna primanja, te porezne i druge olakšice, te da će se moći lakše poštivati temeljno ustavno načelo prema kojem svi moraju biti jednaki. Znači pred zakonom, a isto tako i u smislu porezne politike i da porezni teret mora biti ravnomjerno raspoređen. Osobno smatram da će se prihvaćanjem i donošenjem ovoga zakona steći pretpostavke za ostvarivanje nekoliko osnovnih ciljeva zbog kojih se ustvari zakon i predlaže. Prvi cilj, kako ga ja vidim, je da će se uskladiti hrvatsko porezno zakonodavstvo s pravnom stečevinom Drugo, povećat će se djelotvornost i efikasnost svih državnih institucija. Treće, uvesti će se instrumenti koji će značajno doprinijeti beskompromisnoj orijentaciji Vlade Republike Hrvatske, ali uvjeren sam i svih nas u Republici Hrvatskoj u borbi protiv korupcije i kriminala. Postići će se pravednija raspodjela socijalnih davanja i uspostaviti administrativni kontrolni mehanizam. Osigurat će se ujednačen tretman poreznih obveznika i ravnomjerni raspored poreznog tereta. Na koncu veoma važnog spomena, smatram jednu mogućnost koja nam otvara donošenje Zakona o osobnom identifikacijskom broju i njegovom potpunom uspostavom u služenju evidencijama. Ona se odnosi na formiranje tzv. središnje baze podataka. Dakako, na državnoj razini pri Ministarstvu financija. Uz propisivanje striktnih odredbi, i o tome je bilo riječ, gospodin Kovačević je govorio o tome dijelu, striktnih odredbi o načinu na koji će se ta baza moći koristiti. Ova mogućnost značajno će doprinijeti neregularnog načina bogaćenja. Budući će se svaka neprimjerena promjena, odnosno promjena u imovnom stanju koja, da tako kažem bode u oči, moći veoma brzo identificirati i dati provjeriti regularnost takve promjene. Radi svega prethodno rečenog, vraćam se opet na početak ove svoje rasprave gdje sam rekao da sam siguran da će ovaj zakon biti donesen jednoglasno. Evo i na koncu ove svoje rasprave izražavam takvo uvjerenje. Hvala lijepa. Hvala. Sada ćemo prekinuti raspravu i nastaviti u 15 sati. Prvi je na redu je gospodin Goran Marić, a potom Davor Bernardić, Zdenko Franić i tako redom. Hvala